Evo poštovane kolegice i kolege, istekla nam je stanka, pa sad idemo na slijedeću točku, a to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu,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

A šta ako predstavnica predlagatelja ne želi ništa reći? Šta će onda biti sa svim ovim pitanjima? Ne, ja se naravno ovaj samo šalim, formalno naravno će to biti, tako predstavnica predlagatelja će dati dodatno obrazloženje, poštovana državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici, evo ja moram priznat da s obzirom na vaše tablice koje ste dignuli pretpostavljam da će i ovo bit konstruktivna rasprava, kao što je i bila uvijek dosada. Naime, pred vama je izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu, a izmjene koje bi trebale stupiti na snagu 1. ožujka 2024. predlažu se u cilju stvaranja povoljnijih financijskih uvjeta za obitelji odnosno jačanja potpore obiteljima za uzdržavanje i odgoj djece, uključujući i obitelji slabijeg imovinskog stanja. Uvažavajući povezanost sustava obiteljskih potpora s ukupnim pronatalitetnim kretanjima i učinkom na održavanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji s uzdržavanom djecom predloženi zakon usmjeren je i poticanju demografske obnove i demografskog razvoja RH. Prema predloženom zakonu mijenja se dohodovni cenzus kao uvjet za ostvarivanje prava za doplatak za djecu sa sadašnjih 70% proračunske osnovice na 140% proračunske osnovice, a sve u cilju proširenja broja korisnika prava, kao i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu. Odredbama predloženog zakona značajno se proširuje krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu, a time i djece za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu. Prema preliminarnim procjenama HZMO-a smatramo kako ćemo ovim izmjenama postići da će 271 tisuća korisnika odnosno 511 tisuća djece biti uključeno u ove izmjene i dopune, što bi približno bilo 2/3 ukupnog broja djece u RH. Kada sam rekla da povećavamo proračunsku osnovicu na 140% proračunske osnovice time sam mislila da će ovim izmjenama i dopunama sva ona kućanstva koja imaju djecu, a ostvaruju cenzus do 618 eura moći ostvariti i pravo na doplatak za djecu. Istovremeno se mijenjaju dohodovni cenzusi temeljem kojeg se utvrđuju pojedinačni iznosi doplatka za djecu definiranjem većeg broja dohodovnih razreda pri tome sa dosadašnja 3 razreda planiramo proširiti na 5 razreda, a sve u cilju pravednije raspodjele doplatka za djecu. Kako sam spomenula pravedniju raspodjelu doplatka za djecu kroz 5 novih razreda time ću evo navesti koji su to razredi. U ovu prvu grupu u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 20% proračunske osnovice, a koji se doplatak određuje u iznosu od 61,80 eura po djetetu. U ovoj skupini su sve one obitelji odnosno kućanstva u kojima roditelji ne rade su, dobivaju zajamčenu minimalnu naknadu ili su zaposleni na 4 sata. U drugoj grupi u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 40% proračunske osnovice u ovoj grupi doplatak se određuje u iznosu od 55,18 eura po djetetu. U trećoj grupi u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice iznos doplatka je 48,56 eura po djetetu. U četvrtoj grupi prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 100% proračunske osnovice, a iznos doplatka je 39,07 eura po djetetu i u petoj grupi u kojoj prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 140 eura proračunske osnovice doplatak se određuje u iznosu od 30,09 eura po djetetu. Ono što je potrebno naglasiti da ovim izmjenama i dopunama zakona ostaje i dalje pronatalitetni dodatak koji se daje za 3. i 4. dijete u iznosu od 66 eura odnosno 133 eura mjesečno ako se ostvaruje pravo na doplatak za 4. i više djece. Isto tako kao rezultat kontinuiranog praćenja i analize učinaka pojedinih odredbi važećeg Zakona o doplatku za djecu utvrđena je potreba za preispitivanjem određenih prepreka i nejasnoća u odnosu na primjenu prava iz ovog sustava. Isto tako predloženim izmjenama zakon se postavlja jasnije i kvalitetnije i bolje normativno uređen. Što se tiče procjena koje se odnose na ovaj zakon procijenjeno je da u odnosu na postojeća prava primjena predloženih odredbi ovog zakona iziskuje i dodatna financijska sredstva i to u iznosu od dodatnih 120 milijuna eura za 2024.g. s time da zakon stupa na snagu 1. ožujka 2024.g., 159 milijuna eura u 2025.g. odnosno 150 milijuna eura u 2026.g.. Sva su sredstva osigurana na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Predložene izmjene doplatka za djecu treba promatrati i u sklopu pronatalitetnih i poreznih politika, posebice u sustavu poreza na dohodak. Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama pomoći našim obiteljima. Vrlo često se postavljalo pitanje i univerzalnog dodatka i vjerujemo da je ovo jedan korak prema tome. Svjesni smo situacije i negativnih demografskih trendova, ali u sklopu svih izmjena koje smo do sada napravili i potpora koje smo tijekom ove Vlade donijeli, smatramo da smo ovim ipak učinili jedan veliki iskorak u ovom sustavu. Hvala vam. E, imamo više replika. Prvi je poštovani zastupnik Okroša. Ispričavam se tehničke poteškoće. Poštovana državna tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, gospođo Josić. Evo ovo je značajno povećanje kako broja korisnika, tako i same novčane naknade i pohvalio bih upravo i te iznose koji se povećavaju na najmanji iznos od 30, a najveći na 60 eura. Ostaje pronatalitetni dodatak za 3. i 4. dijete u iznosu od 66 eura, povećava se broj djece sa 247 tisuća na više od 511 tisuća. Vidimo da se time obuhvaća više od 2/3 djece djece u RH pa evo moje pitanje je, iako ovo značajno povećanja broja korisnika kao i same novčane naknade. Planira li se u budućnosti ići do kraja i obuhvatiti svu djecu u RH u sustav doplatka za djecu? Poštovana državna tajnice kako sam i na kraju svog uvodnog izlaganja rekla, ovo je jedan samo korak prema obuhvatu sve djece. Mi smo u ovom trenutku procijenili da ćemo ovim izmjenama i dopunama obuhvatiti 2/3 djece, time smo se vodili brojem djece koje imamo do 19 godine u RH, to je negdje oko 745 tisuća djece. Naravno da nam je cilj unapređivanje ovog sustava i unapređivanje kvalitete života svih naših obitelji i rekla bih da je to sigurno slijedeći korak.

ispričavam se. A vezan je za ono možda na čemu se najlakše upale te onako nazovi, niske ljudske strasti. Ja ne smatram da tema posvojenja je nešto na čemu bi bilo tko trebao dati političke bodova iz tog razloga nisam ni išao u bilo kakvu saborsku proceduru. Vi ćete pretpostavit na čemu se temelji moj upit. Dakle riječ je o jednokratnoj novčanoj naknadi za novorođenče, koje ukoliko su ostvarili biološki roditelji, onaj tko je posvojitelj djeteta, on na nju nema pravo. Dakle planirate li ići u zakonske izmjene u tom kontekstu? I s druge strane, što će se događati sa iskorištavanjem porodiljnoga do 8. godine ako pričamo o posvojenoj djeci koja su starija od 8 godina života? Evo, hvala vam. hvala vam. Mislim da smo o tome razgovarali dok je bio Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama odnosno dopustu u saboru. Što se tiče samog potpore za novorođeno dijete, država je propisala određeni iznos, a jedinice lokalne samouprave isto tako dodaju određenu vrijednost na taj iznos. Što se tiče ovog drugog dijela i o tome smo dosta raspravljali, mislim da je i zastupnica Mrak Taritaš isto tako to pitanje postavljala. Mi smo se u zadnjim, u novom Zakonu o rodiljnima potrudili da napravimo maksimalno što je moguće bolje uvjete za posvojitelje. Jasno kako će vrijeme odmicat, uvijek će se otvarati neka nova pitanja i trebat će naravno razmišljati i o izmjenama određenih prava. Poštovana zastupnica Perić. na demografiji da Vlada u tome nije učinila puno. Međutim upravo ove izmjene zakona podržavaju upravo te demografske mjere i pronatalitetnu politiku. Na kraju krajeva sa povećavanjem evo i broja korisnika ali i ukupnog iznosa po djetetu koji će se na ovaj način zaista znatno podići, mislim da je ovo vrlo kvalitetna koja će pomoći svoj djeci zapravo i roditeljima koji uzdržavaju veliki broj djece. **Reiner, Željko Tako je, to je intencija izmjena i dopuna ovog zakona da obuhvaćamo što veći broj korisnika odnosno što veći broj djece i kako je ovaj sustav namijenjen uzdržavanju u stvari djece, na taj način ne pomažemo mi samo korisniku nego pokušavamo pomoći i ići prema cijeloj obitelji. Ako ćemo govoriti samo o jednoj mjeri, bojim se da nećemo onda postići nikakav učinak jer svaka od tih mjera, mora se nastavljati jedna na drugu i moramo ih gledat u jednom malo većem paketu. ako ćemo ulagati samo kroz potpore nećemo napravit ništa. Zato nam je bitna i usluga koju dajemo i vrtići i škole, cijeli obrazovni sustav, ali nemojmo zaboraviti da isto tako roditeljima je bitno i zaposlenje i samo tržište rada, njihove plaće, cijeli jedan krug moramo zatvorit da bi stvorili i kvalitetne i dobre uvjete za život naših ljudi. Poštovana zastupnica Opačak Bilić. mogu reć da me veseli danas vidjeti ove izmjene, jer znam što jedan ovakav prijedlog zakona donosi i što on znači. No, evo jednostavno ne mogu se otet dojmu da vas ne pitam ono što mi je prvo palo na pamet kad sam vidjela ovaj prijedlog zakona, a to je zašto je prijedlog zakona morao evo, dočekati i čekati zapravo vrijeme pred izbore da bi i stupio na snagu. Hvala. Ali ja vama moram vam reći da nije baš čekao vrijeme pred izbore jer nismo baš mjesec dana samo radili na ovom zakonu već malo duže vrijeme. Iz vrlo jednostavnog razloga vi ste danas bili i sudjelovali u raspravi isto tako jednog novog zakona i s njim smo morali usuglasiti određene odredbe ovog zakona. Ono što je cilj bio jer ni jedan zakon koji se radi ne radi se preko noći, mora imati određenu analizu koju moramo i priložiti da bi formirali određenu i kvalitetniju zakonodavnu aktivnost tako da ne bi, ne bi složila s vama da je baš morao doći, on se eto igrom slučaja dogodio ili bi bio on ili bi bile rodiljne i roditeljske potpore ili možda neki drugi zakon pa bi uvijek to tako izgledalo. Mi moramo zadovoljit ono što smo si zacrtali na početku mandata, a kako smo ga stavili tako je u stvari i došao u proceduru. **Reiner, Željko Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana državna tajnice, drago mi je da nakon točke vezano za Zakon o inkluzivnom dodatku kojeg smo također danas raspravili koji također ide u smjeru i povećanja naknada i širega opsega korisnika to sad imamo priliku i ovdje vezano za sam dječji doplatak. Ono što je dobro da ne samo kroz ovaj prijedlog zakona nego ako pogledamo i kroz porezne olakšice odnosno odbitak poreza na dohodak vezano za djecu, ali i kroz rodiljne i roditeljske naknade se ide u tom jednom smjeru šire pronatalitetne pa ja bih rekao i obiteljske politike. Međutim, ono što me zanima s obzirom da smo također o tome raspravljali i čuli o javnosti to je, kolega Okroša je možda nešto načuo malo vezano za univerzalni dječji doplatak s obzirom da određene države EU poznaju i taj model, konkretno i Poljska i Njemačka. Da li razmišljamo u tome smjeru i da li se može u tome smjeru očekivati dakle i daljnje poboljšanje vezano za taj dio? **Reiner, Željko Hvala. Pa što se tiče evo ja sam dijelom i odgovorila ustvari na vaše pitanje. Univerzalni doplatak je nešto o čemu se vrlo aktivno priča u javnom prostoru i mislim da je to nešto što treba ustvari i razmotriti, prihvatiti, naći načine kako ga najbolje implementirati u postojeći sustav doplatka. Dio zemalja EU ima, dio nema univerzalni doplatak. No, svako pravo u sustavu doplatka u svim ostalim zemljama pa čak i onima u kojima postoji moraju zadovoljit određene kriterije, pa kod, uglavnom su to ili prebivalište ili stalni boravak ili su vezane za godišnja primanja roditelja ili za samu dob djeteta pa se tako i rangiraju sami doplaci za djecu. djecu. Tako da imamo niz različitih modela koji su u svakom slučaju hvalevrijedna, a koje smo mi razmatrali i tijekom izmjena i dopuna ovog zakona. **Reiner, Zahvaljujem se. Poštovana državna tajnice, evo mi imamo vrlo konkretno pitanje oko načina izračuna cenzusa. Dakle, zanima mas, zanima nas da s obzirom na krizu stanovanja koju imamo u RH rast cijena nekretnina pa kao i rast cijena najma tražimo da se dječji, da se zapravo od dohotka ukupnog oduzmu troškovi stanovanja kako bi što više ljudi oni koji imaju visoke troškove stanovanja također ušli u cenzus za dječji doplatak. Zanima nas da li ste razmišljali u tom smjeru da se primjeni, primjeni taj, taj model koji se inače evo primjerice barem u Gradu Zagrebu, ali vjerujem i u nekim drugim gradovima primjenjuje za izračun iznosa koji koji roditelji plaćaju za dječji vrtić. Dakle, troškovi stanovanja odbijaju se od ukupnog dohotka kako bi zapravo se taj trošak priznao kao jedan od relevantnih i stalnih troškova koje roditelji imaju … …/Upadica Željko Reiner: Hvala./… … a koji jesu isto tako troškovi povezani sa dječjim siromaštvom. Hvala. Hvala. U svakom slučaju razmišljali smo mi o puno različitih stvari i kako se ne vezati za proračunsku osnovicu i mislim da smo o tome razgovarali i kad smo bili zadnji puta u saboru kod Zakona o rodiljnih i roditeljskih potpora. Ono što sada trenutno imamo je ovo jedini sustav ustvari koji smo najbolje razradili, ali da, trebamo ići u neku budućnost i u jednom drugom smjeru pogotovo što se tiče obiteljskih prava. Tu evo, tu se možemo doista složit i o tome treba razmišljat. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala. Poštovana državna tajnice cilj ovog zakona kako ste i sami rekli je pomoć odnosno potpora roditeljima i starateljima za uzdržavanje i pomoć djece, to je isto jedna dobra mjera Vlade RH i vašeg ureda, ali ja bih napomenula da također financijski gledano mnoge jedinice lokalne samouprave pomažu kroz druge oblike pomoći djecu. Ja sam evo čelnica općine pa mogu reći da više od 15 godina dajemo novčane naknade za novorođenu djecu, zatim naknade za osnovnoškolce kroz nabavu dopunskih ovaj materijala za osnovnu školu ili udžbenika za srednjoškolce, pomoći tj. naknade studentima i još niz pomoći. da li vi kao državna tajnica Središnjeg ureda za demografiju imate kakvih pokazatelja i kako znamo da mnoge jedinice lokalne samouprave to rade? …/Upadica Hvala. Što se tiče svih mjera koje lokalna razina i regionalna provodi mi ih skupljamo zadnjih 3 godine i onaj pokazatelj koji apsolutno valjda je kod svih jedinica najizraženiji, a to je pomoć za novorođeno dijete, samo 4 jedinice čini mi se nemaju tu potporu sve ostale imaju. Neke jedinice su otišle i naprijed tako da sve više ulažu u stanovanje odnosno stambeno zbrinjavanje svojih mladih obitelji, ulažu u poduzetništvo, u majke koje su počele raditi. Dakle, ima jedan cijeli ni… u vrtiće, uslugu vrtića, sufinanciranje troška vrtića, pa i kako ste sami rekli radnih materijala. Dakle, ima jedna cijela paleta različitih potpora koje se i lokalne jedinice su odvažile provoditi kako bi zadržale stanovništvo u svom prostoru i omogućili im naravno kvalitetnije usluge u onome što je svakoj obitelji bitno. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Podržavam svaki napor da se unaprijede prava djece, pa tako i njihov socijalni i ekonomski status, no čini mi se da kroz dva zakona koja smo danas imali u prvom čitanju još uvijek imamo jednu skupinu koja je nekako u mrtvom kutu i prošla je izvan radara. Dakle, u ovom zakonu u odnosu na djecu s invaliditetom puno komentara ukazuje da bi trebalo voditi računa o toj kategoriji i kod određivanja dohotka, kao vaš odgovor rečeno je da će ta prava biti riješena u Zakonu o inkluzivnom dodatku, a tu smo vidjeli da djeca koja su s invaliditetom, a smještena u udomiteljske obitelji to pravo nemaju već se udomiteljima omogućava opskrbnina. Dakle, kroz dva zakona jednu ste kategoriju propustili obuhvatiti dosegom prava. **Josić, Željka (HDZ)** Pa evo ja moram priznat da ovaj dio što se tiče Zakona o inkluzivnom dodatku znam što se iz Zakona o doplatku selilo u inkluzivni inkluzivni dodatak i to jesu djeca koja imaju teškoće zdravlja i oni koji imaju određeni teški stupanj invaliditeta koji su ovdje imala 110 eura. Ono što je isto tako sigurno da svi oni skrbnici, ali isto tako i sve one obitelji koje su imale, imaju takvu djecu i koji su ostvarivali doplatak u vrijednosti od 110 eura oni će imati pravo u Zakonu o doplatku ovim izmjenama i dopunama javiti se i na taj opći doplatak. Dakle, mi njima nismo osporili to pravo. A ovo što me pitate po pitanju smještaja, evo ja vam tu stvarno ne mogu na taj dio odgovoriti, ali mislim da je to sustav socijalne skrbi doista razmatrao i ako postoji ikakva potreba za nekim boljim rješenjem sigurna sam da će to i učiniti. **Reiner, Željko Poštovani dopredsjedniče, poštovana tajniče. Dohodovni cenzus, a ne imovinski je propisan za dječji doplatak u prijašnjem i sadašnjem važećem zakonu bile su tri skupine, a u novom zakonu koji će biti izglasovan, a postat će važeći tek od 1. siječnja 2024.g. bit će pet skupina temeljenih na dohodovnom cenzusu. Recite mi što mislite o uvođenju univerzalnog doplatka koji bi bio viši od 61,80 euro po djetetu kao poticajna demografska mjera? Znam da sve ovisi o proračunu, ali da li razmišljate o tome? Pa evo ja sam i prethodno vašim kolegama odgovorila da svakako je univerzalni dodatak nešto što je pravo ustvari o kojemu treba razmišljati i koje sigurno nekakav sljedeći korak u unapređenju ovog sustava.

Doplatak za djecu je ovdje predstavljen kao direktni demografski poticaj za pronatalitetnu politiku RH. Mi govorimo zapravo od 26 eura do 40 mjesečno u prve tri grupe koje su predviđene zakonom. Obzirom da svaki zakon mora pokazati rezultate zanima me koliko je zapravo djece više rođeno do sada sukladno tih 26 eura ili manje po starom zakonu? Koliko vi očekujete da će roditelja se odlučiti na novorođenje ili prvo rođenje zbog upravo tih od 26 do 40 eura, kolika je vaša procjena? Pa evo zastupniče, ja sam sigurna da velika većina naših roditelja ima djecu zbog sebe, to je prvo. A nekako mi se čini da je na nama svima, pa i na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj samoupravi da im omogućimo kvalitetniji život. Ovo je jedna mjera u nizu koje mi provodimo kao ured, ali ja sam sigurna da kada bi se uključile i one mjere koje provode i lokalne jedinica i regionalne jedinice da ćemo doista omogućiti im bolji i kvalitetniji život. Kolega Bajs dignuo je povredu poslovnika, u čemu je povrijeđen poslovnik? Koliko roditelja će se odlučiti radi tih 26 do 40 eura za rođenje i na koji način ćemo time povećati broj rođene djece u Hrvatskoj ili je to možda socijalna mjera koja pomaže onima koji su već rođeni? To je onda nešto drugo.

Sada pred nama je izmjena i dopuna Zakona o dječjem doplatku zadnji je bio 2018.g. tada smo povećavali i cenzus i povećavali smo iznose sve sa ciljem da imamo veći sveobuhvat korisnika odnosno samim time i djece. Naravno da tada predviđene projekcije odnosno očekivanja nisu u postupnosti ostvarili budući su ipak plaće rasle i taj cenzus je i nadalje bio prenizak. prenizak. Da li je to jedan od razloga, dakle radili ste analizu provedbe i učinka propisa, što idete na ove izmjene i da li ćete i da li ćemo ovaj puta ipak ostvariti ciljeve? **Josić, Željka (HDZ)** Hvala. Da. To ste u pravu. 2018. su se napravile određene izmjene i išlo se za povećanjem broja korisnika. su se i plaće, kako su se plaće mijenjale tako su nam i dio korisnika nam je ispadao u stvari iz tih cenzusnih grupa i zato smo išli u stvari na ovo povećanje i veći broj cenzusnih grupa kako bi možda i pravednije podijelili podijelili taj doplatak za djecu, koji je onda u 1. i 2. kategoriji u stvari i nešto izdašniji i namijenjen je onima koji imaju i najveće potrebe. Mi se nadamo da ove naše procjene će doista uroditi plodom jer smo za time i išli da obuhvaćamo najveći broj mogući djece u ovom trenutku, a to je tih 500 tisuća djece. Jasno spremni smo s obzirom da ulažemo velike potpore, velike snage u stvari u sve te naše potpore vezane za obitelj, da unaprjeđujemo i dalje upravo i ovaj sustav.

ističete da se ovaj zakon između ostalog donosi i u duhu poticanja demografske obnove i demografskog razvoja RH. Pa me Pa me zanima koliko je s tom intencijom usklađena činjenica da u zakonu ostavljate i dalje pronatalitetni dodatak koji se korisnicima isplaćuje uz pripadajući doplatak za djecu u iznosu od 500,00 kn odnosno 66,36 eura ali samo za 3. i 4. dijete. Znači taj pronatalitetni dodatak ne pripada obiteljima koji imaju više od 4. djece pa me zanima zbog čega niste išli u izmjenu ovog stavka zakona ako je zaista ovaj zakon pisan u duhu, kako kažete demografskog razvoja RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana državna tajnica. Hvala. Mi smo u ovom trenutku išli na povećani broj korisnika odnosno da obuhvatimo što veći broj djece. Ostavili smo pronatalitetni dodatak sada u ovom obliku da im je troje, 3. i 4. dijete 66 odnosno 33 eura, jer smatramo da obuhvatom većeg broja korisnika obuhvatit ćemo i veći broj obitelji koji imaju 3. odnosno 4. djece. **Reiner, Željko Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, cilj izmjene dopuna ovoga zakona je pružiti domaću, dodatnu pomoć obiteljima u pojačanoj brzini za djecu. Naravno da pohvaljujem i radnu skupinu i vas i sve one koji su radili na poboljšanju ovoga zakona. Ovim izmjenama se proširuje krug potencijalnih korisnika i naravno uvećavaju se iznosi doplatka za djecu. Uz ovaj napredak možemo i očekivati neke nove izmjene u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora. **Josić, Željka (HDZ)** Hvala. Mi smo sa prošlom godinom donijeli novi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama kojima smo znatno unaprijedili i određena prava. Omogućili smo fleksibilne uvjete korištenja, podignuli smo određene potpore i uveli smo očinski dopust. Tako da u tom samom sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora od 2016. do zadnjih izmjena odnosno do novog zakona, uložili smo 60% više sredstava, u stvari kako bi roditeljima pomogli u tim prvim danima. Ja ću samo podsjetit da je 2016. roditeljska potpora bila 2.600,00 kn, a da je sada gornja granica 7.500,00 kn. Možda i jedan bitan podatak da se uključuje i veći broj očeva što smo postigli samim očinskim dopustom u trajanju od 10 odnosno 15 dana, tako da smo u prvih 11 mjeseci primjene tog zakona imali negdje oko 21 tisuću očeva. Hvala. **Reiner, Državna tajnice, dajte da narod, da ljudi točno znaju što će dobit ovim zakonom. Čl. 15. Zakona o porezu na dohodak. Dakle dok jedna obitelj prima mizeriju, druga s većom plaćom sjedi udobno na poreznoj olakšici od 200 i više eura. Primjera radi, roditelj dvoje djece koji sada ima plaću 800 eura u 2024. će s olakšicom za djecu i doplatkom imati 862 eura, dakle to je povećanje od 62 eura. Dok će roditelj s 1.500,00 eura samo na olakšici za plaću imati dobitak od 200 eura. Pa objasnite hrvatskoj javnosti, da, da ja ću u svojoj raspravi itekako potkrijepiti dakle sa argumentima ovo, kakva je to pravda ili je to pravda na koji, na HDZ-ov način. Ljudi po Slavoniji, po selima, to vam je ova ekipa od 800 eura. Dakle sirotinja će bit još siromašnija, odnosno ima 60 eura više, a bogati, još bogatiji. Nevjerojatno. **Reiner, Željko Poštovani zastupniče, dakle govorimo cijelo vrijeme kako bi svako dijete trebalo u stvari imati doplatak za djecu i mi idemo u tom cilju da doplatak za djecu doista uvedemo prema svakom djetetu. Razrede smo radili upravo iz tih pravednijih razloga, da oni kojima je najpotrebnije dobiju i više, a što se tiče onih koji, za koje vi tako navodite, neki od njih neće niti moći uć u doplatak za djecu. Poštovani zastupnik Miletić dignuo je povredu Poslovnika. žena i majka petero djece iz Rijeke. Mi vam nudimo ovdje konkretno, dakle nemojte čekat izbore državna tajnice. Odmah možete uvesti, ja ću vam poslati mailom Mostov demografski program koji je sjajan, koji jasno dakle nivelira sve nepravde i kaže za 1. dijete 100 eura mjesečno, za 2. rođeno 120 eura mjesečno, 3. rođeno 150 eura, a za 4. i svako iduće rođeno, svaki mjeseci 180 eura.

obiteljskog života i zbog toga podržavam i ovaj prijedlog zakona, mislim da proširuje broj korisnika što je vidljivo dakle imamo pravedniju nekakvu raspodjelu sa pet pet razreda bez obzira na možda suprotna mišljenja veći su iznosi itd., mene zanima zašto je određen datum primjene ovog zakona 1. ožujak 2024., s obzirom evo da ga donosimo raspravljamo o njemu sasta te utječe li ustvari taj datum na stečajno pravo odnosno na neko novo pravo temeljem ovih zakonskih izmjena? Evo hvala lijepa. **Reiner, Željko Hvala zastupnice. Što se tiče stupanja na snagu ovog zakona 1.3. nekako su obračunske jedinice za doplatak za djecu od 1.3. tekuće godine do 1.3. iduće godine. A što se tiče svih onih korisnika koji su trenutno u obradi oni će naravno dobit svoja prava po postojećem zakonu, a svi oni koji nakon nove godine predaju svoj zahtjev dobit će doplatak prema novom zakonu odnosno izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o doplatku za djecu.

od 2018. i to je razlog zbog kojeg mnogi korisnici onda ispadaju iz sustava, ne primaju dječji doplatak i tu država na neki način vrši uštede na tom doplatku, da bi onda češće pred izbore nego ne se takvi doplaci zapravo podizali. Zanima me da li biste pristali na rješenje u kojem se dječji doplaci indeksiraju kao što se nekad recimo vezali uz prosječnu plaću da se oni indeksiraju na godišnjoj razini kako bi uistinu mogli pratiti troškove života, rast inflacije i kako bi se oni zapravo redovito podizali da iz njega ne ispadaju brojne obitelji kao što je sad slučaj? Hvala. Pa zastupnice mi smo razgovarali dosta i u radnoj skupini o načinu indeksacije odnosno kako ćemo što pravednije taj doplatak dovesti u naše domove i jedno od tih razmišljanja je bilo na tragu ovoga vašega. No sada smo trenutno vezani za proračunsku osnovicu, sve velike izmjene zakona koje će se u budućnosti morati dogoditi zahtijevat će i određene infrastrukturne izmjene, što znači i u samom sustavu provedbe u samom Zavodu za mirovinsko osiguranje koje je i provedbeno tijelo. Ali o tome se dosta aktivno razgovaralo i evo meni je drago da doista se i razmišlja i u HS-u o načinu kako bi se poboljšao ovaj sustav i kako bi bio što pravedniji i dostupan svima. Poštovana zastupnica Vidović Krišto. dakle po djetetu 55 eura. U Poljskoj primjerice svako dijete ima pravo na 115 dječjeg dodatka do 18. godine u Njemačkoj 250 eura, a u Mađarskoj uz dječji doplatak za svako dijete pri sklapanju braka dobijete 30 tisuća eura od države koji se nakon rođenja trećeg djeteta ne moraju vraćati. Za 2024.g. Hrvatska će izdvojiti 160 milijuna eura više za ove mjere koje vi nazivate demografskim, a što one u biti nisu jer za dvije arbitraže s MOL-om vaša vlada je platila 300 milijuna eura kazne, dakle za samo jednu aferu ste platili duplo više nego za hrvatsku djecu. Jel vam neugodno biti državna tajnica u Vladi koja za korupciju ima novaca u izobilju, a evo za djecu hrvatsku nema novaca? Hvala. Svako ima pravo na svoje mišljenje, no ja ću još jedanput spomenuti da različite države imaju različite modele i svaka koristi onaj koji je najkvalitetniji za rješavanje njihovih pitanja. Hrvatska u ovom trenutku odlučila se da idemo u ovome smjeru u svakom slučaju ovo je doplatak koji će doživjeti svoje određene promjene u budućnosti, a evo svako ima u tome pravo sudjelovati i izreći svoje mišljenje što je u svakom slučaju hvale vrijedno. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa. Poštovana gospođo državna tajnice, molim vaš komentar na čl. 13. ovih zakonskih izmjena kojim se mijenja čl. 30. postojećeg zakona. ovaj novi promijenjeni čl. 30. u st. 1. treba glasiti nadležno tijelo socijalne skrbi dužno je izvijestiti zavod u roku od 15 dana od saznanja da korisnik doplatka za djecu ne koristi isti taj doplatak za uzdržavanje i odgoj djece. Dakle, po kojem mjerilu, postoji li neki interni pravilnik, podzakonski akt kojim se utvrđuje da korisnik doplatka za djecu isti taj doplatak ne koristi za uzdržavanje i odgoj djece? Mislim meni tu ovdje nije jasno. Imate li neki podzakonski akt kojim možete odrediti ako tata ode u dućan i kupi sebi tenisice, razumijete što vas pitam. Evo molim komentar, nije dovoljno jasno u prijedlogu zakona. Hvala. Da, kroz provedbu zakona se primijetilo ustvari da postoji određenih nećemo reći zlouporaba ali se koristilo u neke krive svrhe. Većina tih naših korisnika bila je pod nadzorom tadašnjih centara za socijalnu skrb, sada zavoda i s obzirom na zakone koji su nadležnosti i Obiteljski zakon i u nadležnosti socijalne politike odlučili smo se za ovu odredbu kako bi sami Zavod za socijalnu rad odnosno bivši Centar za socijalnu skrb mogao vršiti bolji nadzor odnosno kvalitetnije praćenje toga. Ali oni sami ustvari i prate pa ja ne bi sada ulazila u drugo tijelo nešto drugačije govoriti, ali to nam se stvarno pokazalo da treba postojati određena kontrola.

U nekoliko ste navrata, ja bih rekla, onako sramežljivo rekli da se razmišlja i o jedinstvenom dječjem doplatku. Dakle, kao što ste odgovorili države imaju različite opcije i različite varijante, demografske politike su zaista nisu samo jedan vrst politika, niz, niz stvari o kojima treba voditi računa. Mene zanima da li odnosno rekli ste da je o tome razmišljeno, da li je razmišljeno, da li je razmišljeno o nekom modelu koji bi bio za Hrvatsku i u smislu nekakvih gospodarskih ili ekonomskih pokazatelja kad vam se čini da bi bilo vrijeme odnosno koji bi to pokazatelji bili da smo spremni nešto tako uvest, onda više nemamo cenzusa, nemamo onda više kriterija i svega ostalog nego su apsolutno jasni uvjeti i sve ostalo, hvala lijepo. Hvala. Dakle kroz radnu skupinu je bilo niz različitih prijedloga i jasno je da smo analizirali i ono što rade i neke druge zemlje. Osim onih osnovnih kriterija kojima su se vodili, prebivalištem, boravištem, različito se vrednuje, da li, po dobi neke su zemlje uzimale, tako da su oni dobnoj skupini koja je manja dodjeljivali veći doplatak, po broju djece, ovisno o samom godišnjem prihodu unutar određene obitelji. Tako da tu postoje različiti, ja bih rekla različiti modeli. Mi smo isto tako razmatrali i neke modele koji bi bili primjenjiviji u RH sa znanstvenicima koji su i sudjelovali u izradi ovog zakona, no ono što sam rekla i vašoj kolegici prethodno, mi moramo zadovoljit isto tako, ne samo napisat zakon koji je neprovediv nego taj zakon mora biti apsolutno provediv i zato moramo zadovoljit i sve one druge

Onda prelazimo na raspravu, otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica i potpredsjednica sabora Sabina Glasovac, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, konačno smo dočekali nekakav pomak u ovom sustavu kojim se treba osigurati veća podrška djeci, djetinjstvu i neometanom odrastanju neovisno o ta djeca, u kom se ta djeca rađaju i odrastaju. Ja ću samo podsjetit da je Klub zastupnika SDP-a u dva navrata, 2018. i 2020.g. dolazio pred HS, ali prije toga bio odbijen od Vlade kada je tražio da se doplatci za djecu značajno povećaju. Ali evo drago mi je da nakon 2018.g. danas ponovno imamo takav prijedlog, prijedlog zakona pred sobom, ali se bojim da tome ne bi bilo tako da nisu brzo parlamentarni izbori. Iako je smisao zapravo dječjeg doplatka potpora uzdržavanju i odgoju djece nažalost u velikom broju slučajeva doplatak za djecu služi za podmirenje osnovnih životnih potreba i podmirenje osnovnih režijskih troškova, posebno je to razvidno kod korisnika zajamčene minimalne naknade, radnika koji rade za minimalnu plaću, te obitelji koji su u riziku od siromaštva. I budimo iskreni, niti su ovi iznosi dječjih doplataka dosada, a niti će ovi iznosi koje će nadam se HS usvojiti, biti dostatni ne samo za tjedne potrebe djece nego zapravo o mjesečnim potrebama, o realnim troškovima odgoja djece da ne govorimo. Ja ću samo podsjetiti da je državna revizija u analizi Strategije RH u borbi protiv siromaštva za ono prethodno razdoblje od 2014. do 2020.g. jasno utvrdila da se većina od 10 mjera nije ispunila, a da se u tom razdoblju do 2020.g. odustalo od dvije mjere i to baš od redefiniranja sustava socijalnih naknada, ali i plana korištenja državnih nekretnina za zbrinjavanje socijalno osjetljivih skupina, samo da se zna. Odrastanje u siromaštvu od najranije dobi umanjuje jednake mogućnosti djeteta u obrazovanju, u dostupnosti različitim sadržajima, od predškolske dobi, pa utječe i na zdravstveno stanje djeteta. iako je donesen novi Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027.g. i i Nacionalni plan za prava djece u RH od 2022. do 2026., kao i ranije strategije, nisu postignuti pomaci u poboljšanju standarda života djece. Vidimo da smo kod ove Strategije do 2020. od ovih mjera upravo odustali, nismo ih niti pokušali unaprijediti. Točno je da je Zakonom o doplatku za djecu iz 2018.g. povećan dohodovni cenzus za ostvarivanje prava na doplatak za djecu za djecu po članu kućanstva na 70% proračunske osnovice, točnije 309,02 eura i da je time obuhvaćeno više djece. Međutim, činjenica je da se broj korisnika smanjuje, što zbog iseljavanja cijelih obitelji, što zbog manje rođene djece i cenzusa koji ne prate rast cijena i troškova života, što bi u prijevodu značilo da od 2018.g. iako smo povećali cenzuse, proširili opseg korisnika, država je uložila manje u ovaj dio jer se broj korisnika smanjivao iz ovih razloga koje sam navela. Mi smo upozoravali u više navrata da je i rodiljne i roditeljske po…, ove potpore, ali i doplatke za djecu nužno usklađivati s troškovima života i to realnim troškovima, i da smo to činili onda ne bismo danas bili u situaciji gdje nam je stopa relativnog siromaštva djece u Hrvatskoj 19,7%, što je 7% više od prosjeka EU, a u najvećem riziku su djeca koja žive u kućanstvima s više od dvoje djece i manjim brojem zaposlenih odraslih osoba. Prema podacima UNICEF-a u RH stope siromaštva djece do 5.g. starosti iznosi čak 22%, znači možemo reći da je svako 5. dijete u Hrvatskoj u riziku od siromaštva. A niz istraživanja pokazuje poveznicu između siromaštva i financijskih poteškoća s funkcioniranjem obitelji. Roditelji su pod ekonomskim pritiscima, posebno u posljednje 3 godine uslijed visoke inflacije, nedostatnih primanja, nezaposlenih, nezaposlenosti i ostalim poteškoćama što narušava mentalno zdravlje roditelja, ali i rezultira porastom konflikata unutar obitelji. U okolnostima u kojima roditelji ostaju bez zaposlenja prihodi obitelji naglo padaju, država mora preuzeti svoj dio odgovornosti za suzbijanje prijetećeg povećanja dječjeg siromaštva. I sada dolazimo do ovog merituma. Načelno podržavamo sve one izmjene koje predviđaju ove izmjene zakona, a koje će rezultirati uvećanjem iznosa za pojedine skupine i proširenjem kruga doplatka za djecu izmjenom dohodovnog cenzusa. Međutim, sam predlagatelj navodi kako su predložene zakonske izmjene usmjerene poticanju demografske obnove i demografskog razvoja RH uvažavajući povezanost sustava obiteljskih potpora s ukupnim pronatalitetnim kretanjima i učinkom na održavanje i podizanje socijalne sigurnosti obitelji s uzdržavanom djecom. Stoga bi u kontekstu navedenog zaista trebalo ozbiljno razmišljati o tome da doplatak za djecu prestane biti socijalna kategorija koja ovisi o socioimovinskom statusu roditelja i da to postane u stvarnosti pravo djeteta. Na koji način ćemo to regulirati ovdje se u prostoru javnom i među demografima koji zagovaraju ovaj pristup, ali ga primjenjuju i brojne europske zemlje čak pola stranice EU, članica EU ispričavam se, postoje brojni, brojni modeli, ali mislim da zaista trebamo razmišljati o tome, a da onda nadogradnja na to bude zapravo za onu djecu koja su depriviranom položaju, koja dolaze iz društveno ranjivijih skupina koji žive u lošijim socioekonomskim uvjetima zbog čega nisu kriva, nisu birala uvjete tog života nego naprosto takvo im je okruženje da za njih uvodimo dodatne pakete i setove, Ovdje smo čuli jedan prijedlog MOST-a i danas kroz repliku da se taj doplatak recimo povećava s brojem, brojem djece možemo razmišljati i o tome da visina dječjeg tog nazovimo univerzalnog doplatka gdje bi svako dijete imalo pravo na doplatak da se regulira sukladno dobi djeteta, ako uzmemo u obzir da su troškovi života i onog sve što je djetetova potreba zapravo povećavaju s godinama, pa možemo raspravljati o tome da recimo u dobi od od rođenja do 7 godine taj iznos bude niži i da se on povećava u ovim drugim kategorijama dobnim od 8 do 14 odnosno 15 i od 15 nadalje jer se tu troškovi školovanja i općenito potrebe djece znatno, znatno povećavaju. Ono što nam se ne sviđa u ovom prijedlogu zakona, a na što je upozorila i pravobraniteljica za djecu u nekoliko navrata, čini mi se svaki put kad se raspravljalo o doplatku za djecu je činjenica i ovo što sam vas pitala u replici. I dalje u ovom zakonu izostaje cjelovitost svega onoga što ovaj zakon treba obuhvatiti i da se samo s ovim brzinskim mjerama povećanja cenzusa, povećanja broja korisnika i zato kažem da se to može promatrati predizborno, ali i ako je predizborno mi to podržavamo, kamo sreće da su izbori svake godine, ali ako govorimo o pronatalitetnom dodatku prema kojem korisniku za utvrđeni iznos doplatka za djecu ima pravo i na dodatak u iznosu od 500 kuna odnosno 60 56,36 eura za treće i četvrto dijete nije logično i nije normalno i nije pravedno i vrijeme je da se ta nepravda ispu… ovaj ispravi to da svako slijedeće rođeno dijete znači 5, 6, 7, za tu djecu korisnik nema pravo pronatalitetnoga dodatka što smatramo da je naprosto nepravedno i da bi se pronatalitetni dodatak trebao isplaćivati i za svako daljnje u obitelji ne samo za treće i četvrto kao što je trenutno slučaj i što će biti slučaj i nakon usvajanja ovoga zakona. U ovom zakonu podržavamo usklađenje odredbi Zakona o doplatku za djecu s terminologijom i odredbama Obiteljskog zakona, podržavamo konačno donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku, ali ne podržavamo izdvajanje prava osjetljivih skupina korisnika iz sustava doplatka za djecu. Zalažemo se za to da im se omogući ostvarivanje prava na doplatak za djecu neovisno o prihodima kućanstva i stupnju i stupnju Ovom zakonu također nedostaju i posebni mehanizmi zaštite djece koja su u nepovoljnom položaju u odnosu na drugu djecu, primjerice djeca koja dulje žive u siromaštvu ili se nalaze u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, država je dužna pomoći im da iz tog stanja izađu te im osigurati značajno više sredstva kojima će se izjednačiti s drugom djecom u mogućnostima zadovoljenja, zadovoljavanja svojih osnovnih životnih potreba i ostvarivanja prava na primjereni životni standard. Jednako tako u ovom zakonu pomalo su nevidljiva djeca koja imaju isto specifičan položaj, a to su djeca koja trajno ostaju uskraćena za doprinos drugog roditelja za uzdržavanje neovisno o kojim razlozima se tu radilo. jednako tako podržavamo preporuke pravobraniteljice za djecu u smislu odredbi Konvencije o pravima djeteta i Zakona o pravobranitelju za djecu. Djetetom se smatra svaka osoba mlađa od 18 godina i roditelji su djecu do 18-te godine dužni održ… ovaj dužni uzdržavati neovisno o njihovom obrazovnom statusu. statusu. Stoga bez obzira što postoji jedna duga tradicija prava na korištenje doplatka za djecu do 15 godine smatramo da se u skladu s Konvencijom o pravima djeteta i Zakonom o pravobranitelju za djecu ovo treba uskladiti s navedenim zakonima jer je ovo diskriminatorno jer zapravo propisuje se nemogućnost roditelja na ostvarivanje doplatka za djecu stariju od 15 godina života koja su prekinula školovanje ili duže pohađaju osnovno obrazovanje iz razloga koji nisu zdravstvene prirode. I ono što u ovom zakonu nema, što ovaj zakon nije obuhvatio za što smatramo da je trebalo ići u jedan cjeloviti zakon i maknuti ove neke diskriminatorne odredbe koje su se u praksi pokazale da u zakonu postoje, a to je recimo ukidanje prethodne duljine prebivališta odnosno boravka roditelja u RH kao uvjet za priznavanje prava potpore za dijete. Niti jedno dijete ne smije ostati uskraćeno za potpore koje služe njegovom uzdržavanju i odgoju samo zbog okolnosti na koje dijete ionako ne može ili nije moglo samo, samo utjecati. Doplatak za djecu ne pripada za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti nije drugačije određeno. Stoga isto tako u javnoj raspravi ali i mi ovdje predlažemo, da u slijedećim izmjenama zakona koje moraju biti sveobuhvatne, da razmotri mogućnost uvođenja iznimke u slučaju kada se dijete školuje, unatoč prebivalištu i boravištu u RH školuje u inozemstvu ukoliko se radi o teritorijalno bližoj školi, jer je ona naprosto stvarnost naših pograničnih, pograničnih područja i dnevnih, dnevnih migracija. Isto tako potrebno je, potrebne su bile određene preinake u čl. 27 kako bi se izbjegla daljnja sporna tumačenja te spriječile moguće daljnje povrede prava građana od strane HZMO kada govorimo o dostavi, obradi dokumentacije i uskraćivanju prava nikakvih, nikakvih zakona. Stoga evo, na samom kraju podržavamo sve ono što ide u prilog povećanju proširenja kruga korisnika dječjeg doplatka, povećanja, povećanja istoga ali smatramo da je ovo bilo pravo vrijeme da malo zagrebemo dublje u sam zakon, da pripremimo cjelovita rješenja i da razmišljamo o nekim trajnim rješenjima i o tome da bi doplatak za djecu trebao biti istinsko i stvarno pravo svakog djeteta, neovisno o nekim vanjskim okolnostima, a da za onda za one najranjivije skupine koje se nalaze u nepovoljnom položaju radimo drugu lepezu mjera koja bi bila na tom, u tom sjajna nadogradnja za ispravljanje nejednakosti. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovana državna tajnice sa svojom suradnicom, poštovane kolege vladajući i kolegice i kolega iz oporbe. Na dnevnom redu imamo dugo očekivani Zakon o dječjem doplatku, koji je trebao značiti prekretnicu. Prekretnicu prema demografskim politikama i prekretnicu prema pronatalitetnim politikama u RH. Pompozno je najavljivan, vrlo pompozno, a dobili smo neki rezultat u maniri tresla se brda, rodio se miš. U trenutku kada se dijeli šakom i kapom, kada pouzdano znamo da Hrvatska odumire, kada pouzdano znamo da demografski potpuno propadamo i da nam je jedan od ključnih elemenata naše državnosti, a to je stanovništvo ugrožen. Ugrožen. Ovdje treba s ovog mjesta iz sabornice reć mi smo ugroženi. Ugroženi. Naš narod je ugrožen. Nalazimo se u demografskom slomu i sada imamo Vladu koja ima škare i sukno u svojim rukama i mogla bi napravit dubinske i korjenite promjene. Mogla bi kad bi htjela jednom za svagda podcrtati liniju i reći ispod ovog više ne ide i mi smo sada ti koji pokazujemo da nam je obitelj važna, da su nam djeca važna i donosimo mjere koje će znatno poboljšati situaciju demografsku u RH. No, događa se da Vlada predlaže kozmetičke promjene. Stav kluba Mosta je bez ikakve reforme i unatoč budućem povećanju broja korisnika dječjeg doplatka za obitelji s najnižim ali medijalnim primanjima, čini malo odnosno gotovo ništa. Koji je onda cilj ovog zakona? Ako je cilj obiteljima dati veće mogućnosti za razvoj njihove djece, ako je cilj zadržati obitelji u RH, ako je cilj pojačati pronatalitetnu politiku, onda je ovaj prijedlog zakona zapravo potpuno propuštena prilika. Potpuno propuštena prilika. Ja ću vam sada dati dva argumenta. Prvi je, Vlada jest proširila broj djece koji prima dječji doplatak, ali iznos tog povećanja je od 30 do 50 eura na plaću roditelja za obitelji s 2. ili 3. djece. 30 eura. 30 eura, danas kada znamo koliko nas je inflacija ubila. Troškovi života oni osnovni hrane, narasli 40%. A oni kažu evo vama 30 eura. Pa do kad će se Hrvati i Hrvatice, građani RH zadovoljavati s tim mrvicama koje im bacaju ti gospodari sjena sa svojih stolova. Do kada će ovaj narod tvrde šije prihvaćati sve što im kažu i dopustiti da ga se kupi za mrvice, za 30 eura. Pa jel toliko vrijedite narode? Jel toliko vrijedite hrvatski građani? 30 eura. 30 eura vrijedite. S toliko vas se može kupit. A dajte molim vas više otrijeznite se, krajnje vam je vrijeme. Dakle bez obzira imali vi plaću 800 eura ili 1.300 eura, od 30 do 50 eura. Ponovit ću. Bez obzira imali vi 800 eura kao ova sirotinja po Slavoniji, po selima gdje su im pobili svinje, ubili sad i purane ali ukrajinski milijarder gospodin vlasnik FAVBET-a neće bit virusa kad on sagradi svoju mega farmu. 500 milijuna ulaže, a predlažem saborskim zastupnicima kolege koji ste oporbeni, prođite na području između Siska i Velike Gorice, dat ću vam točnu lokaciju. Majstor gradi stambenu zgradu, bolje izgleda moja krletka za kanarinca u kući, bolje, vjeruj. Moj kanarinac, znači on ima sve nego tamo gdje misli dofurat obespravljene Nepalce. Izvlačit novac iz Hrvatske, uništit kompletno naše peradarstvo, to je plan Andreja Plenkovića na daljinski Brisela, on to radi od prvog svog mandata bez obzira kolko god ga ekipa branila jer su partija, nisu stranka, da su stranka onda bi neko rekao aje ne može, dosta je više, dosta je više, pa bi postavili nekog ko malo više drži do ovog naroda. I onda je dječji doplatak na razini socijalne pomoći i to treba reć, a ne prava podrška razvoju djece. Drugi argument, osobe s većom plaćom zbog poreznih olakšica imaju po 200 eura veća mjesečna primanja za svoju djecu nego osobe s nižom plaćom. Ne zovu to dječjim doplatkom, oni to ne zovu dječjim doplatkom, ali zovite vi šta god hoćete, kako god ćete ako na kraju mjeseca meni na račun legne 10 tisuća kuna radi vaših nekih priča, narodu je jedino to bitno, vi to možete zvat ova reforma, ona reforma, ovako porez, prirez, ma kako god hoćete, a nekome ne legne tih 200 eura, pa šta to znači? To znači da vam je to oteto. Dakle ponovit ću, osobe s većom plaćom zbog poreznih olakšica imaju po 200 eura veća mjesečna primanja za svoju djecu nego osobe s nižom plaćom. Npr. kod obitelji s troje djece penje se i preko 200 eura u korist bolje plaćenih osoba, čak i s ovim novim doplatkom i zato sam pitao državnu tajnicu, naravno kao prava političarka vladajuća ništa nije rekla. Pitajte političare, on vam ništa ne kaže, odgovori, al da vam ne odgovori, zamulja, zakrabulji, isfilozofira i ništa ne kaže, a ja sam pitao vrlo jasno čl. 15. Zakona o porezu na dohodak. Jedna obitelj prima mizeriju, druga s većom plaćom sjedi udobno na poreznoj olakšici od 200 i više eura i to kapa u džep. Primjera radi, roditelj dvoje djece koji sad ima plaću 800 eura, u 2024. će s olakšicom za djecu i doplatkom imati 862 eura, dakle povećanje od 62 eura, dok će roditelj s plaćom od 1.500 eura, pravda na HDZ-ov način, 1.500 eura samo na olakšici imati više od 200 eura, pa dobro ljudi koga mi zavaramo, koje bajke mi tu pričamo. Ono na razini Hansa Christiana Andersena, uopće nećemo ići u neke druge, nećemo pričati o pjesništvu nekom drugom. To je to pravedno, ekonomično, opravdano, poticajno, je li? Pa dajte molim vas. Da bar imaju neki tu obraza, pa da ih bude sram, a da bi te bilo sram moraš imat obraz, ne može te bit sram ako nemaš obraz, uvijek te sram kad imaš obraza. Dakle nalazimo se u vremenu kad Hrvatska prolazi svoju najveću demografsku krizu valjda otkad postojimo, a naša Vlada unatoč svim obećanjima i strategijama nije uspjela postići značajan napredak u rješavanju ovog problema i zbog ovih razloga neće ni s ovim prijedlogom zakona. S druge strane Most, mi smo jasno predložili zakon u kojem će se ukinuti ova nepravda, maknuti nepravedne porezne olakšice na djecu koje favoriziraju bogatije obitelji tj. roditelje s većim primanjima, a svako dijete može tako dobivati jednak fiksan iznos, svako dijete. Po Mostovom prijedlogu koji je izradila u stručnom timu, nekoliko ljudi je to pisalo, Petra Mandić je tu vodila glavnu riječ, naša vrhunski obrazovana Riječanka, moja Riječanka, predsjednica Kluba Mosta u Gradskom vijeću, majka 5-ero djece, žena direktorica firme, bager žena, da, da, poštena, vrijedna, naravno. Dragi ljudi, morate znat dok vam ja ovo govorim iz klupa HDZ-a mi dobacuju, oni koji su u sabor ušli sa 600 prefercijalnih glasova, znate ti mi dobacuju, to vam je ta njihova bahatost i zato morate i vi dat sve od sebe da na idućim izborima zaključamo ih i maknemo ih s pozicija moći, znam da su nervozni, opet izašle neke ankete, imaju ljudi kolko, 42 zastupnika, pa onda se boje, više neće niko ni, al ne, okej nećemo to, idemo vratit se na temu. 150 milijuna eura, slušajte sad ovo, Vlada troši za promašenu politiku, a oni čije plaće prelaze 2 tisuće eura, po našem prijedlogu, primali bi manje nego danas jer svakako kroz svoje plaće mogu djeci omogućiti sve. Ta razlika bi se prelila na onu djecu čiji roditelji zarađuju manje. U konačnici, svi bi roditelji za svoju djecu primali isti novac, da budem jasan, isti novac za svoju djecu i sva bi djeca u ovom sustavu vrijedila jednako i sva bi djeca dobila priliku ostvariti se u životu i zato je prijedlog Mosta obuhvaća povećanje doplatka s povećanjem broja djece u obitelji, čime se direktno promovira pronatalitetna politika. Predlažemo da za prvo rođeno dijete doplatak iznosi 100-tinu za drugo rođeno dijete 100-tinu 20 eura, za treće rođeno 150 eura, svaki mjesec prijatelju, svaki mjesec, za četvrto rođeno 180 eura i ovo je pravedan pristup koji prepoznaje i nagrađuje obitelji koji doprinose budućnosti naše nacije. Naš prijedlog je i demografski orijentiran, s većim brojem djece u obitelji dječji doplatak značajno više raste. je jednostavniji, jednostavniji izračun jer je dječji dodatak svima isti, vrlo jasan. Naš prijedlog je socijalno prihvatljiviji, u obiteljima s nižom plaćom i u obiteljima s većim brojem djece dječji doplatak dramatično raste. Najveća pozitivna razlika između Mostovog i Vladinog prijedloga je na najmanjim plaćama. Naša Vlada umjesto da aktivno pristupa demografskoj problematici često se oslanja na površne mjere koje se ne adresiraju na korijen problema, godinama se obećavaju strategije, njima su puna usta strategija, demografskih mjera, revitalizacije, a onda vidjeli ste, to sam se trebao malo još bolje pripremit, šta ono pišu portali Revitalizacija sela, majstori dobivaju packe od Europske komisije, nisu Internet dofurali brzi na sela, a obećali su prije 10 godina, to je Andrej Plenković, al oni ističu samo ono gdje nešto naprave dobro, a sve ono brdo guraju pod tepih. Ali reći će im birači što žele na izborima ubrzo. Dakle, demografska situacija u Hrvatskoj nije statistički podatak, to je ozbiljan, nacionalni, strateški, gospodarski problem. I Most ne samo da prepoznava ovaj problem nego nudimo konkretna rješenja, naše mjere su usmjerene na zaposlene roditelje, pružaju im podršku kroz izmjene zakonskih odredbi o rodiljnim i roditeljskim potporama kao i kroz promjene u poreznom sustavu i doplatku za djecu. Naš cilj je omogućiti roditeljima, majkama da se mogu profesionalno ostvariti, dok istovremeno pružamo podršku obiteljima kroz financijske doprinose. Da zaključim, naš pristup nije samo pitanje financijske pomoći jer nikad se ne radi samo o financijskoj pomoći nego je strateški pristup demografskoj revitalizaciji naše Hrvatske i Vlada bi to trebala prepoznati. Mi nemamo nikakav problem, sve ono što valja dignut ruku, sve ono što valja što je po našoj procjeni dobro za dobro građana RH. I Vlada bi trebala staviti u svoje prioritete svih svojih politika demografske mjere i pronatalitetnu politiku, revitalizaciju, demografsku revitalizaciju, a ne samo površno se baviti ovim pitanjem. Budućnost Hrvatske ovisi o tome kako ćemo mi danas pristupiti prema našoj djeci i prema našim obiteljima. Najveća odgovornost je u rukama onih kod kojih je vlast, a mi ovdje nudimo konkretna rješenja i pozivamo ih da ih usvoje i primjene kako bi obiteljima bilo dobro. Kolega Borić dignuo je povredu poslovnika, u čemu je povrijeđen poslovnik? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čl. 238. pa omalovažava nas i vrijeđa kolega Miletić jer ovdje se razbacuje sa raznoraznim brojkama, bez problema dijeli stotine tisuća eura mirovine stvorili i najavili tzv. štrik koaliciju sa SDP-om, a kako je prošao na izbore pokazali su građani Rijeke na koje se on stalno poziva. Kao gradonačelnik propao, a na mjesnim izborima dobio dva mandata onda je podnio ostavku ovdje na mjesto potpredsjednika, ali ja mislim da je još uvijek potpredsjednik. Ljudi moraju slušati što ti ljudi govore i nikad im ne vjerovati. Oni su potpisali kod javnog bilježnika da nikada neće u koaliciju s nekim strankama, odmah su ušli. To su ljudi kojima se ne vjeruje. Dobro, to je bila naravno nije bila povreda poslovnika pa moram dati opomenu. U ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govorit će poštovani zastupnik Damir Bajs. Izvolite. Vlada RH naznačila je da jedan od prioriteta koji ima u vrijeme izbornom i postizbornom po njima jeste zapravo demografska politika, demografske mjere sve ono što je vezano uz činjenicu da Hrvatska ima najveći problem u EU kad govorimo o brojkama stanovnika, smanjenju, ali i u prirodnom prirastu. Ono što bih naglasio da je jedan od tih elemenata demografskih mjera Vlade trebalo biti upravo ovaj zakon odnosno izmjene i dopune Zakona o dječjem doplatu. On je kao takav i utvrđen i vezan je uz kao što ovdje kaže izravna mjera poticanja nataliteta kao doprinos društva podmirivanju troškova podizanja djece. Ono što se mi zalažemo jesu jasne i jednostavne mjere koje ovdje nisu stavljene, a to je da Vlada na osnovu iskustava niza drugih država Njemačke, Mađarske i drugih zapravo uvede dječji doplatak univerzalni, dakle svako dijete rođeno u Hrvatskoj, po nama ne samo hrvatski građanin nego svako dijete koje je rođeno u Hrvatskoj i živi u Hrvatskoj, bi trebalo imati do 18. godine osiguran dječji doplatak. Koliki je on, da li je 80 eura, 100 ili više to je pitanje financijske moći ove države, ali time bi se zagarantiralo pravo koje je neovisno o imovinskom cenzusu. Naglašavam da takvi potezi su doveli do pozitivnih pomaka u tim državama. Ono što sada ovdje imamo je zapravo nešto što je već i državna tajnica najavila kao privremeno rješenje, kao krpanje zakrpe. Da li je baš demografija ono gdje želimo krpati zakrpu? To je dobro pitanje, ali po mišljenju HDZ-a i naravno predlagača to je tako. najavljuju da će ovaj zakon uskoro dobiti neku promjenu i ja vjerujem da hoće. Siguran sam ne od ove Vlade i vlade koja bi bila slična ovoj, ali sigurno će morati donijeti jel ovo je zapravo obično usklađenje sa inflacijom. Naime, kad pogledate zakon nakon svih tih priča o demografskim mjerama zapravo se sve svodi na činjenicu da obzirom na veliki postotak inflacije od 2018. do danas su razredi koji su zapravo socijalna kategorija, oni koji imaju pravo na dječji doplatak povećani. To znači da možete nešto više zarađivati da bi dobili jednako ili više novaca, da je to zapravo usklađenje s inflacijom pokazuju podaci samog predlagača, dakle 151 tisuću korisnika iz 2019. smanjuje se na 125 tisuća sa 300 tisuća djece na 250 dakle govorimo o činjenici da su ljudi koji su i ostali u Hrvatskoj počeli gubiti pravo na dječji doplatak jednostavnom činjenicom da je prosječna plaća u Hrvatskoj počela rasti, međutim daleko ispod inflacije. I sada imamo to rješenje koje je zapravo rješenje koje je vezano isključivo uz taj element, ne postoji nijedan drugi element koji je ovdje uveden, ne postoji nikakva dopunska mjera, dapače neke su i brisane koje su prije bile. I kad govorimo o tom dječjem doplatku ja sam postavio pitanje kakav je rezultat toga te pronatalitetne politike i tih demografskih mjera koje su ovdje naznačeni, meni je potpuno jasno da nitko neće radi 26 eura ili 40 mjesečno koliko je predviđeno ovim zakonom po djetetu imati zapravo ja bih rekao neki motiv da ima veću familiju, veću obitelj, da ima više djece. Ovo je zapravo jedna minimalna socijalna mjera potpore roditeljima po sistemu bolje i tih 26 eura nego ništa mjesečno. Međutim, 26 eura u situaciji kada vam vrtić košta 260 eura u prosjeku u Hrvatskoj kad vas troškovi hrane i sveg onog što je vezano uz podizanje podizanje djece su bitno veći je to zapravo minimalan iznos, dapače iznos koji je ovdje naznačen koji se sad osigurava u proračunu RH je iznos koji je manji prema prosječnoj plaći nego 2018. To zapravo znači da se dječji doplatak na taj način gledano zapravo počeo smanjivati. Veći je nešto obuhvat to da, ali broj ukupnosti iznosa je smanjen. Mi smatramo da ovakva rješenja ne mogu ni na koji način doprinijeti onom temeljnom cilju i da ovo treba zapravo potpasti ne pod ured za demografiju nego pod zapravo resorno Ministarstvo socijalne skrbi koje na taj način pomaže onima koji su najpotrebitiji. Svaki euro je dobrodošao, ali sasvim sigurno tu ne radimo, ne radi, ne radi se o pronatalitetnoj polici radi se o socijalnim mjerama. Stoga mi možemo podržati ovaj prijedlog zakona, to da, bolje išta nego ništa od velikih fanfara o pronatalitetnoj politici mi nismo vidjeli ništa. Državna tajnica je sama naznačila da ćemo, da će se uskoro mijenjati zakon kojeg nismo ni donijeli i da će razmisliti o onome što smo mi predložili na početku, a i većina drugih ovdje zastupnika pa čak i vladajuće stranke, a i oporbe, rijetko kad smo složni oko nečega, ali ovaj puta i jedni i drugi su pitali državnu tajnicu kada ćemo imati univerzalni dječji doplatak koji vrijedi za sve one koji su rođeni u Hrvatskoj koji vrijedi od rođenja do 18 godine koji je vezan, dakle nevezan uz socijalnu kategoriju, koji pomaže mu da ima jednu sigurnost i koji bi naravno bio povećan brojem djece u familiji i obitelji. Ako je suditi po ovome što smo čuli uskoro, a zašto uskoro kad imamo sada zakon na snazi sad ga mijenjamo i ova četvrta izmjena koja je, koja trebala biti puno više od ove puke usklade sa inflacijom koja omogućava dijelu ljudi koji je ispao iz mogućnosti financiranja zbog povećanja prosječne plaće da zapravo to dobije i da se dijelom proširi. A za nešto kao što se zove demografska politika sasvim sigurno tih 26 eura ni 40 nije dovoljno. Znam nije to jedini dio demografske politike, dakle postoji niz drugih elemenata koji trebaju dati sklop ukupnosti nečega zbog čega bi se zapravo ljudi htjeli ovdje i ovdje i živjeti, a imati naravno i djecu. Demografi su dali odgovor. Mi imamo zemlje koju su to napravile, to je vezano za ukupnost situacije u Hrvatskoj posebice uz sigurnost kad govorimo financijsku kod dakle dakle dizanja djece, a u Hrvatskoj to očito tome nije tako. Broj novorođenih to potvrđuje. Shodno tome, prijedlog zakona se može podržati u naslovu da je bolje išta nego ništa, ali to nije ono što smo htjeli, i sami predlagatelji su to priznali. Rijetko kad čuje ovdje tako iskrenu konstataciju da prijedlog zakona koji je zapravo na stolu nije dobar i da ga treba doraditi, a još ga nismo izglasali. Evo i to smo čuli. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik i potpredsjednik sabora Davorko Vidović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, ima nas ovdje nešto mlađih u ovoj dvorani pa bih sa nelagodom zapravo se prisjetio nekih brojki. Zamislite prije 22 godine, točnije 2001. godine je u Hrvatskoj primalo dječji doplatak oko 240 tisuća djece. 240 djece u uvjetima, dakle to je bila prva godina mandata ondašnje vlade, u uvjetima kad je za vratom stajala toj novoj hrvatskoj vladi koja je došla nakon godine u kojoj smo imali negativnu stopu rasta, kada smo imali obvezu, dužnost i nuždu da potpišemo standby aranžman sa MMF-om i Svjetskom bankom koji su nam rekli i strogo zabranili bilo kakvo povećanje, bilo kakva socijalna, socijalnih izdataka, da smo u toj prvoj godini mandata napravili ja bih rekao iz ove perspektive čudo. S 240 tisuća na 630 tisuća djece koja su dobivala dječji doplatak. 6, 2001. godine na kraju 630 tisuća djece primalo je dječji doplatak. Troškovi su bili povećani s milijardu i 400 na 2 milijarde i 400 milijuna kuna prije 22 godine. Ovo povećanje koje dolazi u izbornoj godini nakon što 5 godina nije diran cenzus od 2018. i kada su očekivanja da i uz ovakvo veliko povećanje od toga, dizanje toga cenzusa mi nećemo dosegnuti broj ni slučajno djece koja će dobivati dječji doplatak u odnosu na tu daleku 2001. godinu. Doduše, da se i još i više poveća taj cenzus to se ne bi moglo dogoditi jer djece naprosto više nema. I sada dolazimo zapravo do ključnoga, ključnoga problema. Ponešto su kolege danas o tome iz različitih motrišta, uglova govorili. Ovdje se radi o tome da je te 2001. zapravo 2002. Hrvatska dobila ozbiljan strateški dokument koji se zvao Nacionalna obiteljska politika i da je napravljen kao dokument kojega su radili najvrsniji naši stručnjaci iz područja demografije, iz područje sociologije, sociologije, iz područja pedagogije, makro ekonomije. Dakle, imali smo jedan multidisciplinarni tim ljudi koji je napravio strategiju koja je daleko nadilazila bilo kakve ideološke uske ograničavajuće okvire i koja je napravljena da bi poslužila za donošenje politika i za Vlade koje su trebale doći iza toga. Naravno da onog trenutka kad je došla druga Vlada to bačeno u smeće i da se počelo razgovarati o nekakvim drugim strategijama i da od onda zapravo traje kuknjava sa jedne strane ljudi koji se bave demografskom problematikom u ovoj zemlji i s druge strane zapravo samo licemjerno, populističko povremeno povremeno donošenje mjera kako se to voli reći koje parcijalno, povremeno, privremeno zapravo ne rješavaju problem, nego pokušavaju sanirati dramatične rezultate u demografskom kretanju Hrvatske. Naša je demografska situacija pesimistična na dramatičan način. To ne može i ne smije biti narativ niti ljudi koji se samo tom problematikom profesionalno bave, niti to treba biti narativ nekakvih narikača koje plaću za tobožnjim gubitkom našeg nacionalnog identiteta, supstance itd. To mora biti ozbiljno shvaćen prvorazredni problem ove zemlje, njezinog ne samo demografskog razvoja, nego i njenog ekonomskog razvoja i opstanka. To je već osviješteno. Donošenje pronatalitetne i donošenje imigracijske politike dva su ključna stupa na kojima se mora promišljati ono što jest najozbiljnije ja bih rekao bazični problem Hrvatske bez kojega se niti jedna politika neće moći rješavati niti donositi u ovoj zemlji ako to ne postane horizontalni cilj svih politika i svih Vlada koje će se mijenjati i u godinama koje dolaze dramatično, dramatično zakašnjeli sa mjerama koje su se morale poduzimati u decenijama koje su iza nas. Dakle, nema koristi od velikog plakanja, nema velike koristi niti treba biti rezigniran. Naša je obveza i dužnost da učinimo sada ono što možemo napraviti kako bismo na bilo koji način uspjeli barem ublažiti galopirajuće negativne posljedice za razvoj ove zemlje, demografske situacije koja znači sve starije stanovništvo, sve manje ljudi u radnome kontingentu, sve manje djece a to se može samo na jedan ozbiljan nepolitikantski način učiniti. Na ozbiljan način se to može učiniti i na dugi rok. Te mjere koje se donose uoči izbora ili da se krpaju nedopustivi deficiti ni na koji način neće riješiti niti jedno od bitnih i važnih pitanja. Čak neće niti privremeno sanirati ili pomoći socijalno ugroženim ljudima u ovoj zemlji. Nama je potrebna radikalna reforma. Kako smo te 2001. došli sa 240 na 630 000 djece? Pa zato što smo napravili jednu veliku socijalnu inovaciju. Do tada je pravo na dječji doplatak pripadalo samo zaposlenima. Ovi mladi se toga ne sjećaju, samo zaposleni roditelji su mogli dobivati dječji doplatak za svoju djecu dok su svi drugi bili isključeni. Mi smo to pravo učinili univerzalnim pravom svih roditelja roditelja bez obzira na njihov radni status. To znači da su i učenice, studentice ili studenti zaposleni, nezaposleni, svi su dobili to pravo da ukoliko uđu u određeni cenzus imaju pravo na dječji doplatak. Neki će reći bilo je puno zloupotreba tog prava, mnogi su mi kasnije govorili e moj Davorko, što ste napravili. Destimulirate ljude da rade. Zvali su me u Međimurje da vidimo kako se troše ti dječji doplatci, na što se troše itd. Centri za socijalni rad su tu izmišljali kojekakve formule i načine da taj novac doista dođe do djece i za njihove potrebe. međutim, to ni na koji način ne derogira niti umanjuje, niti obezvređuje pristup što univerzalnijeg pristupa onome onome što mi Socijaldemokrati zovemo i što zagovaramo socijalnim investiranjem. Čitava moderna socijalna politika, koncepcija socijalne politike najrazvijenijih zemalja EU počiva na konceptu socijalnog investiranja. Svaka kuna, sad ćemo reći svaki cent ili euro uložen u djecu, u njihov predškolski odgoj, u ovakve oblike obiteljskih potpora kroz dječji doplatak donose ili vraćaju društvu od 8 do 12 eura. Nema tog reći ću nešto što je danas sad svetinja u infrastrukturnom smislu Pelješkog mosta, nema tvornice, te investicije koja bi brže, bolje, kvalitetnije vratila uloženi novac. To je čak i ekonomski najisplativija investicija koju možemo kao društvo zamisliti. kao društvo zamisliti. Ali to ne smije biti politička parola koju ponavljamo uoči izbora. Ta lažna skrb koja se ne ogleda u konkretnim politikama. Mi inače šest godina ne bi pustili da nam taj cenzus dovede do toga da imamo toliki broj isključene djece bez ovog temeljnog i jednostavnog prava. Sve zemlje moderne, urađene, socijalne ili manje socijalne države imaju neki oblik dječjega dječjega doplatka, uz porezne olakšice, to je najčešći oblik potpora koje ide prema obitelji, prema djeci. A djeca su posebno ugrožena siromaštvom. Dakle, stvar je političke volje, stvar je političke odluke da se investira, da se prepozna da su djeca onaj dio društva u koji treba primarno investirati. Ali se to isto tako odnosi i na druge kategorije, pa i na starije, to znači povećavati i ekonomske i proizvodne kapacitete društva i sada i u budućnosti. To rade ozbiljna društva, to rade zemlje, to rade vlade koje su zagledane u stvarne probleme svojih zajednica, svojih građana i koji dugoročno razmišljaju o tome što će dovesti do prosperiteta te zemlje i toga društva. Naravno da nećemo biti protiv donošenja ovog Zakona, ali još jednom moram reći da izostanak jedne dugoročno održive i za sve prihvatljive strategije koja će promišljati demografsku budućnost Hrvatske i kroz 20, 30 godina, sve ovo zapravo svedeno na traženje prostora u proračunu imamo li ili nemamo para, tako se čak i obrazlaže, recimo, odbijanje univerzalnoga dječjeg doplatka, nema se novaca. Novaca ima dovoljno za sve ono za što se mi u ovoj zemlji dogovorimo da novaca mora biti. To se odnosi i na mirovine, to se odnosi i na naknade osobama s invaliditetom, o čemu se i danas govorilo, to se odnosi i na dječje doplatke i druge oblike ulaganja u ljude. Ali se to mora prepoznati kao prioritet. Dakle ono što bih želio reći da demografska situacija nije nešto što je prolazno, nije nešto što će samo po sebi se riješiti, Hrvatska će biti izložena, kao i većina drugih europskih zemalja snažnim izazovima upravo u ovom području. Prema nekim procjenama u idućih 25 godina do 2050., najmanje 70 milijuna ljudi iz subsaharske Afrike, Malija, Čada, Nigera će krenuti prema Europi iz klimatskih razloga. Dakle tu se ne da napraviti, Europa će tamo nešto pomoći davati, itd., ne, ti će ljudi krenuti prema Europi. Mi nemamo niti registar stanovništva, to govori koliko nam je stalo i koliko brinemo zapravo o ljudima. Nemamo registar stanovništva, mi nemamo nikakvu zamišljenu imigracijsku politiku. Mi nemamo pojma jer nemamo regionalnu politiku kako ćemo popuniti ispražnjene prostore u ovoj zemlji. Kolegica državna tajnica i ja smo susjedi tamo u našem Sisku pa se provozamo ponekad malo našom Banijom pa kad vidimo da iz kuća raste drveće, hodaju divlje svinje i vukovi, to je doista, ja bih rekao, najmračnija slika koju možete, pustu zemlju vidjeti bez ljudi. Ja plediram, apeliram, kako god hoćete, da što je moguće više konsensualno na ovoj temi suspregnemo bilo kakve parcijalne, politikantske, političke interese i da zajednički formuliramo doista jednu viziju Hrvatske u kojoj će interesi ove zemlje, primarno naših ljudi u našoj Hrvatskoj biti na prvome mjestu. U ime Kluba zastupnika HNS-a-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Hvala lijepa poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Nada, Anka i ja smo tu napravili jedan kratki ovaj generacijski samit, dok je Davorko govorio, nemoj nam zamjeriti i konstatirali smo da kad se kod nas rađala djeca, da mi nismo niti imali ovaj, dječje doplatke, nit smo o tome razmišljali, nego da je motivacija bila sasvim, sasvim drugačija. Dakle nismo ni mi Bog zna što, ostali smo na prostoj reprodukciji, ali svoj zadatak u duhu vremena u kojem smo živjeli smo napravili. Dakle nije sve u dječjem doplatku, hoću reći. Dakle dječji doplatak će sigurno pomoći, ljudi će dobiti određeni dodatak i tu dileme nema i mislim da će to gotovo konsensualno proći u HS-u jer je to u svakom slučaju povećanje prava. Međutim, prva grupa kojima najviše, 700 eura po djetetu, je li to puno, je li to malo, za neke je puno, za nekoga je strašno malo. sve ovisi da li su djeca zdrava, da li imaju poteškoća, kakvi su uvjeti u kojima obitelj živi, nekome je strašno puno, netko se s tim igra, iako nema velikih prihoda. Dakle, pitanje je pristupa ovom problemu. Siguran sam da demografska politika se ovim dodatkom neće poboljšati. To je stvar nečeg drugog i moram reći da smo mi vrlo siromašna zemlja u strahovito velikom riziku od siromaštva, ne zbog plaća, ne ni zbog mirovina, ne zbog prekrasne zemlje koju imamo, mi smo danas siromašna, a sutra super siromašna zemlja jer nemamo djece. Svako društvo, svaka zemlja nestaje kad nema, Ta svijest o opstanku društva u ovoj zemlji u trci za profitom, u trci za dokazivanjem ja sam ljepši, pametniji i bolji, ta svijest je nestala. Djeca su bila i budućnost i mirovinski sustav i pomoć i njega i sve u ovom, u ovoj zemlji u kojoj mi živimo i ne tako i ne tako davno, danas toga nema. imati djece, da mogu imati više djece sigurno zbog ovog dodatka, ma ne samo zbog ovog dodatka i zbog svih onih ajmo reći darovnica koje daju iole ozbiljni gradovi i općine za svako novorođeno dijete, dakle sve ono što se ukupno u ovom društvu ovaj radi i novci koji se izdvajaju nisu dovoljni motivator za poboljšanje demografske politike. I ono što bi trebalo biti trebalo bi biti konsenzus svih politika u Hrvatskoj jer je to konsenzus o budućnosti Hrvatske. Ja ne prizivam reforme, ovdje ima jedna politička skupina koja je govorila svaku drugu riječ reforme, reforme, reforme, reforme, ali šta se dogodilo od toga? Ništa, moramo imati dogovore, sporazume, nešto što ne rušimo, nešto što samo unaprjeđujemo. što muči mlade ljude? Jel imamo recentna istraživanja što ih muči? Jel ih neko pito koji je uvjet da bi imali možda dijete više? Dal je to samo ovaj dodatak? Ne vjerujem, svi, svi ovdje kad se pogledamo mašemo glavom da to baš nije tako. Da li mi svi gledamo starin…, starinskim, staračkim i mojim očima na ovaj, na ovaj svijet, da svi imamo neku nekretninu, da imamo već neku ostavštinu od naših pokojnih, da smo poprilično sigurni i sa tim naočalama gledamo ovaj svijet? Jesmo li se osvrnuli kako taj svijet vide oni mladi koji trebaju imati djece, koji su pozvani da imaju djece? Zašto se za djecu odlučuju poslije 30-te, i muškarci i žene? Da li smo spremni onima koji žive u podstanarstvu, da li smo im spremni mladom bračnom paru subvencionirat stanarinu, da li smo spremni bit frendli prema njima ili ih prepuštamo socijalnoj džungli, ko se snađe snađe, ko se ne? Lijepo je o sebi misliti, pogotovo kad si mlad da si jak, da znaš, da ćeš baš ti uspjeti, međutim vrijeme pokaže da to baš i nije tako. I na ovom polju samo organizirana društva koja imaju koncept razvoja demografije, naravno i imigracijske politike, ali ne samo imigracijske politike, pokazatelj nam je trend nataliteta u Irskoj koji ima najznačajniji natalitet i naj, najbolju demografsku, demografsku politiku. Pogledajte si sve, sve tablice, sve grafove, vidjet ćete da je Irska tu, Irska dakle oni jedini imaju onu pravu piramidu natalitetnu, a svi ostali imamo ili stupove ili, to su slike demografske urne, to su slike demografske politike i dajmo nešto naučimo, naučimo od njih. Ti mladi ljudi od kojih očekujemo da provedu tu natalitetnu politiku u fertilnoj dobi bi trebali biti u žiži našeg interesa, a ne ono što vidim preko društvenih mreža kad oni na odlasku, moja generacija i stariji, kažu zašto njima, zašto ne sve nama, ajmo ubit vola i sve šnicle podijelit umirovljenicima. Ovo je zemlja za sve, ja bih sve dao i izborio za umirovljenika da mogu, al neću nikad dig…, i nisam nikad dignuo ruku da ćemo neku drugu društvenu skupinu zakinuti da bi dali samo jednima. Ljudi, razumijevanja nema, nema nekoga koji, ne očekujemo da će neko o nama voditi brigu u starosti ako nismo frendli sa mladima i nemojmo osuđivati te mlade. Znate, imamo mi ovdje i …/Govornik se ne razumije./…razvijen, na neki način netrpeljivost prema starijim osobama. ja ne krivim mlade, ne krivim ih, žive u drukčijem svijetu kojeg mi ne razumijemo, ne prihvaćamo razgovarati o njihovim problemima, ne prihvaćamo im se približiti nego govorimo njih nije volja radit, oni neće ovo, oni neće ono, a kad smo razgovarali s njima, kad smo komunicirali u, u, u, u, u, u nekim, po nekim društvenim slojevima ili po nekim ovaj, po nekim mogućim susretima i skupovima? Nismo nikad, nismo nikad. Kiksali smo kao društvo, ne planirajući, ovo što je rekao Davorko neplanirajući svoju, svoju budućnost i tu imamo veliki problem. Nesporno je, nesporno je da će većina ili gotovo svi ovdje zastupnici podržati povećanje prava korisnika dječjeg doplatka. Nesporno je to da će se i broj korisnika povećati, da su procjene HZMO koji to uredno tehnički odrađuje, da su poprilično ispravne, da su poprilično ispravne, da će tu biti preko 271 tisuće i 281 korisnika, a da će se odnositi na približno 511 928 djece ali uvažena državna tajnice, ja vas molim mi smo ove godine HZMO stavili pred mnogo izazova. Dali smo im jako puno projekata i jako puno podataka. Projekata i zadataka. Ovo nije jednostavan zadatak. Ovo nije jednostavan zadatak, iskontrolirati sve ovo, prikupiti dokumentaciju, radi se praktički o uredskom poslu. Organizirajte ljude na vrijeme, osposobite ljude koje ćete platiti, pozivajte roditelje makar u dvoranu Globus na Velesajmu i napravite to u najkraćem jer ako oni budu čekali redove za dječji doplatak usred zime, dakle u veljači mjesecu ispred HZMO-a neće biti lijepa slika. Mi smo to apelirali odnosno i osobno sam to apelirao kod zaprimanja zahtjeva za isplatu dodatka na obiteljsku mirovinu i hvala Bogu, hvala Bogu što su ljudi razumjeli nije bilo nikakve, nije zabilježena nikakva veća gužva jer su se ljudi na taj zadatak pripremili. Molim vas pravovremeno razgovarajte među institucijama da to bude uredno, uredno još jednom ponavljam klub Hrvatske narodne stranke i Nezavisnih zastupnika će podržati ovo u prvom čitanju. Ako netko misli kao što je ovdje govoreno da može bolje al da je to u skladu i sa mogućnostima i proračuna i naših svih ukupnih rashoda jer opet kažem, moramo namiriti iz ovog proračuna jako puno korisnika, jako puno. Možda i neopravdano zapostavljenih struktura i povećanjem plaće i povećanjem obima, obima prava. Prema tome neka to bude u balansu i svi oni koji predlažu neka vode računa jednom ravnomjernom rasporedu tereta. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Onaj zov sirene koji je spriječio Odiseja odnosno je rekao da mora staviti vosak u uši da ih ne čuje, je vrlo jasan kod nas u saboru. Dakle ja mogu u ime kluba izaći van, reći da bilo kakav napor i bilo što gdje ćete pomoći na najmanji način obiteljima, ljudima vezano uz djecu je nama prihvatljivo. No svi onda odemo jedan korak dalje i počnemo govoriti o nečem što nas jako muči, a to su demografske politike. I to nas muči. I ono što trebamo jasno reći demografske politike danas, prije 10 godina i prije 20 godina su posve različite. Kad sam malo gledala neke socijalne politike, demografske politike meni su uzor bile skandinavske zemlje i da bih mogli imati takve politike, morali bi za početak bit Skandinavci, što nismo. I one, pitanje koliko su primjenjive kod nas. Naravno da imamo niz zakona kao što je i ovaj zakon koji kaže da je ovo usmjereno poticanju demografske obnove i svi znamo da, ja sam se jednom prilikom našalila pa ću to i ovaj put učinit. Možda jedna od demografskih mjera bi bilo da recimo HEP obustavi isporuku struje, recimo 3 puta mjesečno pa da onda nakon toga vidimo jesu nam se demografske, demografska slika promijenila. Mislim, to je bila naravno šala. Pri tom da nastavim šalu dalje je iako je zapravo stvar vrlo ozbiljna, je jednom prilikom sam negdje čitala i onda je jedna emisija na televiziji. Možda to netko gleda, ja ne gledam. Zove se ljubav je na selu, onda su oni rekli da su oni koliko imaju, sad sve što kažem ću krivo kazat, ali su isto tako rekli da su oni pomogli demografsku obnovu RH jer se rodilo ne znam koliko djece. Demografske politike bez obzira što imamo ured su puno šire od tog ureda i puno šire od uopće onog što vi možete zahvatit. Vi možete zahvatit jednu malu nišu i probati to zahvatit što je. Demografske politike uključuju zdravstvene politike, obrazovne politike, stambene politike, gospodarske politike, dakle niz, niz stvari i danas su stvari značajno drugačije nego što su bili prije. Danas vam je svijet na dlanu. Netko tko je pred 20-ak godina, ne tako davno, otišao živjeti u Australiju i reko odlazim, pozdravio se i gotovo. Danas netko, moji prijatelji koji žive u Australiji dva puta godišnje dolaze u Hrvatsku i to im nije nikakav problem. Dakle Australija je bila zemlja koja nam se činila na kraju svijeta u odnosu na nas. Danas je Europa na dlanu mladim ljudima. Dakle uopće nije nikakav problem, dakle njima je Europa na dlanu i birat će za sebe da idu živjeti tamo gdje će se osjećati sigurnije, ekonomski sigurnije, možda vezano uz djecu će imati nekakve, nekakve benefite jer mi se čini da imaju benefite koje nemaju tu. koji su otišli živjeti negdje drugdje, čija su djeca krenula tamo u školu, neće se vratiti. Znate kad će se vratiti? Vratit će se kad ode netko u mirovinu pa ima tu nešto pa će imati apartman ili kuću na moru i ljepše živjeti. Pitanje je nešto što bi si možda svi trebali postaviti. Po meni su demografske politike, politike na kojem bi trebali imati konsenzus u ovom Saboru. Ovaj izmjena i dopuna zakona, mi ćemo za to vjerovatno svi glasati, nema nijedne stranke koja je na vlasti, a koja u nekakvo predizborno doba ne bi išla sa ovakvim nekakvim zakonom ako mu proračun to omogućava jer na taj način ide još zahvatiti jedan dio i pokaže da je, da nešto radi, ali to je kap u moru i tog smo svi svjesni da je to kap u moru i, ali, koja je danas, koja bi bila danas suvisla demografska politika RH? Koji bi danas bili oni trigeri kojim bi vi rekli mladim ljudima, nemoj ić, ostani tu jer ja ti nudim nešto što ti oni tamo ne mogu ponuditi. Nudim ti obitelj. Nudim ti to da, ne znam, da si blizu nečeg. Pitanje je što je to danas. Danas kad bi se odlučio napraviti tim koji bi se bavio dakle jednom demografskom strategijom RH gdje bi stavljao neke stvari, mislim da bi to bilo izuzetno teško napraviti, moramo pri tom biti i pošteni da bi to danas bilo izuzetno teško napraviti. Vi danas u realnom vremenu imate informaciju svud iz svijeta, vi danas u realnom vremenu možete znati da vas kvadratni metar stana za najam košta 14 eura, ne znam, u Beču, 21 u Münchenu i toliko vas košta i u Dubrovniku, dakle vi u realnom vremenu imate sve. Sad je samo pitanje koji su to politike kojim Hrvatska će prema svojem stanovništvu, prema mladim ljudima imati one jasne, jasne, čvrste temelje i reći, evo, mi smo zemlja u kojoj nemoj otići, nudimo ti to, imamo gospodarsku politiku, znamo kakva zemlja želimo biti 2050. Tu ću se samo vratiti, ja neću iskoristiti svojih 15 minuta jer govorimo zapravo puno šire od onog tema što je, ali jednom prilikom, kad je bila tema brodogradnje, ja sam onda, čini mi se, postavila najsuvislije pitanje, ako u Hrvatskoj više nemamo brodogradnje i nećemo razvijati brodogradnju, zašto imamo fakultet koji obrazuje taj kadar? Jer ako imamo fakultet koji obrazuje taj kadar, onda mi obrazujemo već unaprijed iz proračuna ljude koji će raditi za neku drugu zemlju i neću nikad, dakle imate ono u radnom vijeku i kad se bavite, imate neke ključne stvari koje vam ostanu zapamćeni zauvijek. Ja .../nerazumljivo/... to sam već par puta rekla i ponovit ću još jedanput, a mislim da je to, to apsolutno ima veze sa niz drugih stvari. Kad je Hrvatska ušla u EU, bio je jedan sastanak na kojem je bila gđa Angela Merkel koja se okrenula delegaciji iz RH gdje sam i ja sjedila i ona se okrenula nama i rekla i pitala nas je, što vi u Hrvatskoj radite da zamijenite kadar koji ćemo vam mi uzeti? Mi ćemo vam uzeti kadar koji ste vi obrazovali i školovali jer ćemo platiti puno više nego što vi možete platiti i oni će naravno, za više novaca doći kod nas, a što vi u Hrvatskoj radite da nadomjestite taj kadar i što radite u tom smislu, od, taj element je bio gospodarski i obrazovane, ali u konačnici je vezan uz ovo, mi smo se pogledali i nije bilo odgovora. Ali bojim se da nekog suvislog odgovora nema ni danas. Zaključno, ovo je nešto što apsolutno je za prihvatiti i svaki put kad su nekakve takve mjere, vi znate da mi to prihvaćamo, ali koristim ovu priliku da svima od nas provučem, i samoj sebi kroz uši da je, da zaista moramo voditi računa kakva će ovo zemlja biti 2050., koje su to politike koje ćemo razvijati, koje su to gospodarske politike, održive politike s čim će se Hrvatska baviti 2050. Danas to nije niti jednostavno niti lako, ali valja se pomučiti. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Nada Murganić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, državna tajnice sa savjetnicom, kolegice i kolege. Ovde pred nama je izmjena Zakona o dječjem doplatku. Već iz ovih rasprava očito je da će ovaj Zakon biti jednoglasno, a evo, barem govorim o jednoj velikoj većini, prihvaćen s obzirom da je to, eto, jedan od onih zakona koji je usmjeren prema našoj djeci, prema našim građanima u kojem možemo samo razgovarati da li je moglo biti više, bolje ili drugačije, ali svakako pozdravljamo ovu promjenu. Radi se o povećanju cenzusa koji će na neki način onda omogućiti veći krug korisnika, veći obuhvat djece, što je uostalom i cilj. Negdje je pretpostavka da bi bilo obuhvaćeno oko 511 tisuća djece, što znači da bi bilo to nešto oko 2 tisuće, dvije trećine od ukupnog broja djece, prema nekim podacima kojima sada Ono što bih ja volila svakako naglasiti, mislim da je bilo u jednoj raspravi u ime kluba rečeno i to bi bilo dobro da i državna tajnica možda, ako će imati, po, ovoga, završno obraćanje, naglasi, ako ne, evo, ja ću reći, važno je za ovaj prethodni zakon koji smo imali, to je inkluzivni dodatak, da u inkluzivni dodatak ulazi uvećani dječji doplatak, ali da time se ne zatvara mogućnost djeci da apliciraju odnosno njihovi roditelji da ili skrbnici da apliciraju na pravo za dječji doplatak. To je jako važno reći da ne bi se steklo da inkluzivni dodatak na bilo koji način u našem sustavu onemogućava odnosno da se gubi pravo. Dakle pravo na dječji doplatak svakom djetetu po ovim kriterijima, po ovom zakonu će biti svakako omogućeno. Ono što je bilo najviše u ovim raspravama u ime kluba to je vezano za razmišljanja i raspravu oko tome da li imamo demografsku politiku, kakve su nam demografske mjere i što možemo tu učiniti, šta smo učinili do sada. Naročito zbog toga što na neki način i u uvodnom izlaganju, a i inače je dječji doplatak okarakteriziran kao jedna možemo reći je li socijalna mjera jer ide usmjerena prema jačanju financijske mogućnosti naših obitelji i da ima na neki način i demografski karakter. Kada razgovaramo o demografskim mjerama svakako da ne možemo isključiti sve one mjere koje su vezane za obiteljske politike. Jedna od njih je i dječji doplatak. Rodiljne i roditeljske naknade koje su znatno povećane, očinski dopust koji je plaćen i koji smo uveli, ono što smo uveli a vezano je ipak za jačanje i olakšavanje financijske situacije našim obiteljima, a to su prehrana u školi, besplatni udžbenici, besplatan prijevoz, porezna politika koja je usmjerena na oslobađanje dijela dohotka upravo vezana za broj djece koja su na skrbi korisnika dohotka. Također, trebalo bi svakako govoriti i o tome da demografske politike ne može biti bez onih mjera koje omogućavaju usklađenost obiteljskog i poslovnog života. Tu smo napravili veliki iskorak sa izgradnjom brojnih vrtića, sa izgradnjom u budućnosti škole i omogućavanjem jednosmjenske nastave, cjelodnevne nastave. Ono što je isto tako važno za demografsku politiku to su dobre plaće i stanovanja odnosno jednom riječju dom za dom za svaku obitelj u kojem će se rađati i rasti djeca. I imali smo u nekoliko navrata stambene kredite koji su bili usmjereni na to. Da li su plaće povećavane? Jesu. Da li su povećavane mirovine koje isto tako su povećane i usmjerene na one članove obitelji koji su dijelom obitelji obitelji ili spadaju u užu i širu zajednicu? Svakako jesu. Sada smo razgovarali i o socijalnim naknadama i one su uvećavane, kada govorimo o usklađenosti obiteljskog života i poslovnog onda svakako uz skrb o djeci kroz predškolske i školske ustanove, institucije treba govoriti i o socijalnim institucijama pogotovo skrbi za starije naše članove obitelji i na tom području se radi kroz usluge usluge pomoći u kući, kroz asistencijske usluge, radi se i na povećavanju kapaciteta smještaja u socijalnim institucijama za starije, kroz centre za pružanje usluga u zajednici što je u najavi, što će biti Hrvatska ima besplatne školske obroke. Mi moramo znati da smo jedna od 6 zemalja Europe koja ima evo jednu takovu mjeru i poneki puta smo u fazi nekakvog objektivnog ili subjektivnog raspoloženja ili političkog usmjerenja prema kritiziranju. Kritiziramo i ono što i nije za kritizirati, odnosno trebali bi osvijestiti i činjenicu da ipak kao zemlja koja na neki način pristupnica europskog jamstva za djecu na tom području dosta učinila. Kada govorimo o tome da li imamo prirodan pad djece sigurno da sve ovo što je nabrojano pa nekada bude još i više, pa neka bude i ono što možda i je sada u našim glavama ili što su prijedlozi od svih od svih nas iz oporbe, iz pozicije ostvareno sigurno neće biti taj materijalni status prekretnica koja će omogućiti, odnosno koja će dovesti do činjenice da imamo veći broj rođene djece. Jer kad bi bilo to tako kolegica Mrak-Taritaš je spomenula da su njoj bile norveške zemlje nekakav uzor što se tiče demografske politike. Ali mi smo jedna od 14 zemalja koja ima negativan prirodni pad i imamo u Europskoj komisiji potpredsjednicu, dakle imamo cijeli resor koji se bavi i demografijom. Dakle, nije to problem samo Hrvatske. Ono što je problem u Hrvatskoj, a to je bilo znatno iseljavanje mladih koje je počelo od trinaeste godine i koje evo možemo reći da možda i je u nekakvoj fazi opadanja jednostavno iz razloga što je ta mobilnost mladih ljudi, želja za novim informacija, za novim svijetom, za novim prilikama i naravno za većim zaradama bila nešto što je neminovnost i što nam se svakako dogodilo. Broj djece ovisi i o ja bih rekla o jednom ozračju u društvu kulturološkom, o tome da li smo spremni karijere stavljati ispred obiteljskog života i o još mnogo čemu. Kada o tome govorimo onda ćemo svakako reći da je to osobno pravo i odluka svakoga od nas ponaosob i to je nešto što im na ni jedan način ne možemo osporiti. osporiti. Međutim, ono što je zadaća odgovornog društva, odgovorne države a to je da svakoj obitelji pogotovo djeci omogući jedan uvjet za zdrav rast, razvoj i za napredak. Mislim da ovih godina u ovom našem Domu postoje i brojni propisi, mjere i aktivnosti politike koje idu u tome pravcu, pa i ovaj zakon ma koliko bio on možda samo jedna hajmo reći manja izmjena ili nadopuna. Svakako će ići u tome pravcu. Hvala. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Jelena Miloš, izvolite. Zahvaljujem. Poštovane kolegice i kolege, evo mi bismo iznijeli u ime Kluba zastupnika Možemo! nekoliko prijedloga kojima, koje, za koje smatramo da mogu poboljšati Zakon o dječjem doplatku i da predstavljaju neke, neke zapravo značajnije reforme dječjeg doplatka. Prvo ono što mislimo da je nužno je da se dječji doplatak usklađuje na godišnjoj razini i da se usklađuje s troškovima života odnosno indeksacija koja bi pratila rast cijena. Kao što znamo to sada nije slučaj, dakle dječji doplatak se ne usklađuje na godišnjoj razini, niti je vezan uz nekakvu takvu referentnu vrijednost kao što, što bi to bila prosječna plaća i upravo je prije zapravo dječji doplatak i bio vezan uz prosječnu plaću. Zbog toga se iznosi dječjeg doplatka godinama ne povećavaju, a isto tako i naravno gube na vrijednosti zbog velike inflacije, a isto tako cenzusi onda godinama nisu rasli, pa imamo situaciju da je velik broj obitelji da tako kažem ispadao iz dječjeg doplatka odnosno sve, sve veći broj korisnika nije imao pravo na taj dječji doplatak. I samo ministarstvo je reklo u javnom savjetovanju da cenzusi nisu rasli od 2018.g., dakle čeka se nekoliko godina da se podignu cenzusi, često u predizborno vrijeme, ne samo u predizborno vrijeme, ali to uistinu ne bi trebalo biti tako, indeksacija socijalnih naknada, pa i dječjeg doplatka koji jest u ovom smislu kako se primjenjuje u Hrvatskoj i socijalno pravo, dakle bi trebalo biti indeksirano na godišnjoj razini. Ja bi samo podsjetila da kada govorimo o obuhvatu djece u dječjem doplatku podsjetila bih da je recimo 2002., pred 20.g. ovom mjerom bilo obuhvaćeno 500 tisuća djece, onda je ta brojka godinama padala, od tad se ti iznosi progresivno smanjuju da bi se sada opet, opet vratili na isto i možemo govoriti i o protekla dva mandata Vlade, prvo podatak iz 2016., tada je bilo 328 tisuća 896 korisnika mjera i onda ih je 2022. bilo 125 tisuća 518 i sada zapravo nakon niza godina vraćamo se na 2002. i obuhvat od 500 djece. Povećanje naravno pozdravljamo, to ćemo svakako podržati, međutim treba imati na umu da je upravo zbog manjka indeksacije država de facto recimo to tako kao što kažu stručnjaci štedila na, na dječjem dopl…, na dječjem doplatku zbog upravo ispadanja ovog velikog broja Druga mjera koju mi predlažemo, ja mislim da se može relativno brzo implementirati, jest interventna mjera koja odgovara na trenutno stambenu krizu koja, koja pogađa velik broj obitelji i u tom smislu mi tražimo da se pri računanju cenzusa od ukupnog dohotka svih članova kućanstva oduzme onaj iznos koji obitelji plaćaju za najamninu ili za mjesečnu ratu njihovog kredita. Dakle u principu tražimo da se troškovi stanovanja odbiju od ukupnih prihoda kako bi se obuhvatilo što više obitelji koje su pogođene velikim cijenama na stambenom tržištu i da i one imaju pravo na dječji doplatak. Činjenica je da ogroman dio troškova obitelji odlazi baš na stanovanje, da država dosad nije razvila niti jedan instrument kojim bi mogla utjecat na cijene najma, niti s druge strane imamo Registar kućanstava kojim bismo mogli možda preciznije naciljati skupine korisnika i zato smatramo da je ova interventna mjera koja oduzima troškove najma ili rate kredita dobro usmjerena, usmjerena mjera i upravo taj tip mjere ima recimo Grad Zagreb za cijene vrtića koji su među najpriuštivijima u Hrvatskoj, dakle Grad Zagreb, i ukupne prihode kućanstava umanjuje za troškove stanovanja. Ta intervencija kao što sam rekla odgovor je na trenutnu akutnu stambenu krizu, a za dugoročna rješenja trebamo pričekati Registar kućanstava. treći nekakav zahtjev, ja mislim da tu zapravo imamo i veliko slaganje unutar sabornice da Hrvatska treba zajedno sa gotovo polovicom zemalja EU krenuti prema univerzalnom dječjem doplatku kao pravu svakog djeteta s tim da u Možemo! smatramo da bi i u tom slučaju trebalo imati socijalno progresivnu stopu dječjeg doplatka odnosno da oni koji imaju manje imaju više odnosno veći iznos, primaju primaju veći iznos dječjeg doplatka. Dugoročno Hrvatska mora osloboditi te proračunske kapacitete za veća ulaganja u djecu. Primjerice podatak je za 2021. da je država izdvojila samo 0,3% BDP-a za financiranje dječjeg doplatka, što je jedna od nižih stopa u Europi. Četvrto ono što predlažemo je da se dječji doplatak dizajnira na način da uistinu prepozna adekvatno i pravovremeno sve obitelji koje su u posebnom riziku od siromaštva i stoga smatramo da bi trebalo prepoznati jednoroditeljske obitelji, dakle ne samo samohrane roditelje i da bi te obitelji trebale imati uvećani dječji, dječji doplatak, značajno veći od 15%. Ne znam da li pratite taj tip statistike, međutim možete vidjet da jednoroditeljske obitelji su 2020.g. imale stopu rizika od siromaštva 30%, a obitelji, zapravo prosjek je nekakav o stopi siromaštva, što je naravno isto tako velik u 20% i slijedeće godine to je bilo isto iznad 30%, dakle to je puno veća stopa siromaštva i zato smatramo da bi, da bi se oni trebali prepoznati više u svim tipovima socijalnih mjera. I zadnje što, što predlažemo je da se konačno umreže sustavi kojima se priznaju različite socijalne naknade. Ja mislim da po tom stanju Hrvatska ne stoji dobro takav tip umrežavanja bi dozvolio da se ubrza taj proces priznavanja i da se ubrzaju isplate i dječjeg doplatka ali i niza drugih socijalnih prava i dozvolio bi da se prepoznaju koje skupine korisnika imaju pravo recimo na dječji doplatak pa se ne moraju sami sami javljati recimo u centre, odnosno u ovom slučaju u mirovinski sustav i na taj način bi se pravovremenije obuhvatio veći broj korisnika, a smanjio administrativni teret za radnike u sustavu. Primjerice danas imamo situaciju da se dječji doplatak automatski ne isplaćuje korisnicima zajamčene minimalne naknade iako je jasno da oni spadaju u cenzus i da se ne trebaju ponovno prijavljivati. A zašto se trebaju ponovno prijavljivati? Zato što jednu naknadu što jednu naknadu priznaje HZMO, a drugu Centar za socijalnu skrb, znači uistinu nam treba takav tip umrežavanja sustava da bismo imali i veći obuhvat korisnika i smanjenje administrativnog tereta. Na kraju bi samo možda komentirala ovo što je govorila kolegica Mrak Mrak Taritaš. Čini mi se da kad govorimo o demografskim politikama u Hrvatskoj u kojima se ipak postoje određene skupine ljudi koji se ozbiljno bavi tom temom, da često to svodimo isključivo na natalitetne politike koje jesu naravno izrazito bitne, međutim demografske politike uključuju čitav niz područja područja od pitanja stanovanja, ranog i predškolskog odgoja do obrazovanja, do rada, do migracija o kojima se ovdje ne voli možda govorit na neki izbalansiran način, ali to sve jest dio demografskih politika i zapravo takve međusektorske politike mogu dovesti do bolji, do boljih ishoda i zapravo kada pričamo o demografskim politikama, socijalni aspekti kao i uvijek su izrazito bitni. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam najljepša. Dakle u ovo doba prošle godine kada smo raspravljali o proračunu za 2023. godinu, Klub zastupnika Domovinskog pokreta naglasio je jednim amandmanom upravo demografsku politiku kao najbitniju odnosno jednu od najvažnijih za daljnji razvoj RH i tražili smo kao pravo, a ne kao socijalnu mjeru ili kategoriju dječji doplatak za svako dijete do punoljetnosti, do 18. godine u iznosu od 100 eura mjesečno, naravno po djetetu. Taj amandman nije prošao i evo sada je pred nama ovaj zakon o doplatku na djecu odnosno o izmjenama i dopunama spomenutog zakona. Ono što moramo reći, nadali smo se da će biti u proceduri i puno ranije budući da se odnosi na jačanje potpore za uzdržavanje i odgoj djece, a djece nam je nažalost sve manje u Hrvatskoj. Nešto ih još imamo ali su sa svojim roditeljima otišli u neke druge zemlje što bliže, što dalje, a demografija znate i sami kakve nam podatke pokazuje. Novi zakonskim prijedlogom, što ste već čuli povećava se dohodovni cenzus sa 70 na 140% proračunske osnovice, no u stanju rastuće inflacije i pogoršavanja životnog standarda koji izravno utječe i na demografsku sliku naše zemlje, mislim i mislimo kao klub Domovinskog pokreta, da nismo trebali čekati tako dugo odnosno neposredno ili malo pred izbore da se na djeci i onima koji su najpotrebitiji skupljaju politički bodovi. Ono na što sam upozorio i u replici i u raspravi su rekli neki ovdje prisutni zastupnici i zastupnice, pronatalitetni dodatak na 3. i 4. dijete ostaje nepromijenjen. Tu bi eto uputili i najveću kritiku ovog zakonskog prijedloga, upravo 3. odnosno 4. dijete koje se u pravilu u Hrvatskoj ne rađa. Nažalost ne rađa. A čini okosnicu demografskog rasta, trebalo bi kroz zakonski okvir potaknuti te naravno opravdati i svrhu postojanja doplatka za djecu. Najjednostavnija ljudska ili ona prirodna matematika kaže da nije jednako uzdržavati jedno, dvoje ili troje ili četvero, a o više djece da i ne govorimo jer evo ovdje se u ovom zakonskom prijedlogu, ponovno ne spominju premda malobrojne, nažalost malobrojne obitelji sa 5., 6. ili više djece. Uglavnom ono što je Domovinski pokret od prvih dana naglašavao jest da doplatak za djecu treba u prvome redu biti demografska mjera, unutar naravno jednog dobro osmišljenog, nazdravlje, Dobro osmišljenog paketa koji će cijelu našu Hrvatsku je li, učiniti boljim mjestom za život. Ono što bismo zamolili, budući da se nalazimo u prvom čitanju jest poštovanu državnu tajnicu i njenu gospođu suradnicu, da ćemo pričekati drugo čitanje naravno sa amandmanima, ali da bi stvarno trebalo u ovom čl. 13. izmijeniti njegov sadržaj, budući da on eto još ću jednom podsjetiti govori o trenutku u kojem dolazi do saznanja da korisnik doplatka za djecu isti ne koristi za održavanje i odgoj djece pa će se onda u roku od 15 dana od trenutka te spoznaje, spoznaje, od te epifanije, donijeti odluka o imenovanju posebnog skrbnika za isplatu doplatka za djecu i o tome izvijestiti Zavod, jasna je stvar da svaka pravna norma mora biti razumna, uperena u pravom smjeru, čitljiva i naravno da može imati uopće osnovu da se provede. Postoji li dakle pravilnik po kojem možemo odrediti koristi li netko doplatak za djecu u neke druge svrhe, ako gledamo da taj doplatak jest naravno doznačen na tekući račun jednog od roditelja ili skrbnika. Kako možemo odrediti je li on nenamjenski korišten? Dakle čl. 13. bi u principu trebalo brisati. Pričekat ćemo drugo čitanje sa amandmanom, izmjenama ovog zakona i postojeći čl. 13. aktualnog zakona, u potpunosti ukinuti jer nema nikakvu pravnu svrhu i u potpunosti je neprovediv. Hvala lijepa, a što se tiče podrške pričekat ćemo drugo čitanje i u glasovanju na prvom čitanju ostati suzdržani. Hvala. **Radin,

Dakle, u Hrvatskoj je u 10 godina nestalo 125 razreda prvašića. Svaki analitičar će na ove činjenice i to hladnokrvnom analizom, utvrditi da se Hrvatska nalazi u stanju demografskog sloma. Ali u Hrvatskoj se ključni društveni činitelji, znači sadašnji vladajući i lažne oporbene stranke prave slijepi i nezainteresirani za krizu u kojoj je Hrvatska. Broj rođene djece, broj umrlih i napose broj raseljenih hrvatskih građana jest dokaz da Hrvatska nestaje. A što čini Vlada danas i u zadnjih 20 godina? Ništa, jer ako pogledamo demografske mjere drugih država članica EU onda je nedvojbeni zaključak da Hrvatska uopće nema demografske mjere jer u Hrvatskoj plaćamo i dječji vrtić kojih usput rečeno nema dovoljno i prehranu u školi i školsku opremu i izvanškolske aktivnosti itd.. Primjerice u Njemačkoj dječji dodatak po djetetu neovisno o imovinskom stanju roditelja iznosi 250 eura. Poljska ima 115 eura neoporezivo za svako dijete do 18 godina, a Mađarska izdvaja 6% svog BDP-a za demografske mjere odnosno za programe potpore obiteljima. Dakle, kada bi Hrvatska izdvajala za demografiju kao Mađarska onda bi to bilo 29 milijardi kuna iliti 3,7 milijardi eura koje bi dobivale hrvatske obitelji. Mi na ovom primjeru svjedočimo svoj štetnosti načina vladanja i upravljanja Hrvatskom koje provode vlade u posljednjih 20 godina jer uzročnik demografskog sloma ne mora se istraživati, on je u potpunosti jasan. On se zove korupcija i bezvlašće. Plenkovićeva Vlada u osmoj godini svojega trajanja uz veliku pompu korumpiranih medija koji usput budi rečeno progutaju puno više novaca nego što iznose izdaci za demografske mjere, glumi tobožnju skrb za zaustavljanje negativnih demografskih trendova. 10 milijardi eura jest iznos koji godišnje ode na korupciju u Hrvatskoj, a vi iz vladajuće većine imate obraza doći pred Hrvatski sabor i reći da je 160 milijuna eura nekakav značajan iznos koji će u 2024. godini biti izdvojen za demografske mjere. Uistinu moram vas pitati zar vas nije nimalo sram? Cijene života u Hrvatskoj su izvan svake logike i razuma, od povrća do voća, od pelena do higijenskih potrepština. One su na razini kao u Njemačkoj ili čak skuplje nego u Njemačkoj gdje je plaća 4 puta veća. A zašto je to tako? Zato što ste razorili tržište, blokirali ste Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja kako bi se mogla uništiti poljoprivreda, kako bi vaši odabrani tajkuni mogli uvoziti strane proizvode i brzo se bogatiti i zarađivati. Ovo su dame i gospodo činjenice. Vi ste državni aparat podredili interesu nekolicine moćnika, a protiv interesa hrvatskih građana. Postavljam pitanje, kako bi izgledala Hrvatska u kojoj su dječji vrtići besplatni, u kojoj je škola u potpunosti besplatna, dakle i školska prehrana i školski pribor i fakulteti? Svjedočili smo ne empatičnosti i oholoj bahatosti u slučaju majki odgajateljica u Zagrebu koje je Možemovska ideološki ekstremistička i neviđeno nesposobna struktura u Zagrebu ukinula, a da se istovremeno uopće nije pobrinula ni za vrtićka mjesta, ni za život tih majki tj. tih obitelji. Usput i ovdje svjedočimo pravnom nasilju i nepoštivanju temeljnih načela vladavine prave, prava jer se stečena prava u nijednoj civiliziranoj državi ne mogu ukidati. Ali kada imate Ustavni sud kakav mi imamo u Hrvatskoj u kojem dominiraju dokazani muljatori poput Miroslava Šeparovića, Davorina Mlakara ili Ingrid Antičević Marinović onda je sve moguće, naravno za moćnike. Po njima se može ukinuti sve osim njihovog lopovluka, a pravne norme su za pravnika Miroslava Šeparovića kuma Vladimira Šeksa koji je pravnu filozofiju oštrio u JNA žvakaća guma kojom zakone prilagođava moćnicima. Na ovu skandaloznu odluku zagrebačke gradske vlasti koje nemaju novaca malu dječicu i za vrtiće, ali imaju novaca za PPD i za Vujnovca, Plenkovićeva Vlada nije reagirala. U čemu bi bio problem da je hrvatska Vlada uvela mjeru majka odgajateljica u cijeloj hrvatskoj državi i to ne u visini od 500 već minimalno 800 eura te rasteretila predškolski sustav i doprinijela stabilnosti hrvatskih obitelji i naravno demografskoj obnovi? Sada će razno razni korumpirani analitičari reći da nema novac što je obična i čista laž jer novaca ima za milijardu u INI, za lopovluke na Geodetskom fakultetu, za korumpirane medije, za lopovluk u Uljaniku ili za opraštanje poreza moćnicima kao u slučaju Dalekovod. Dakle, novca ima, ali ga savez političara, medija i pravosuđa krade i zato ga nema za našu djecu i za naše obitelji. Kako Mađarska može davati slijedeće? Uz dječji doplatak za svako dijete Mađarska pri sklapanju braka daje 30 tisuća eura koji se nakon rođenja trećeg djeteta ne moraju vraćati, a majke četvero ili više djece doživotno su oslobođene poreza na dohodak. Znači može se davati ako je država funkcionalna i ako vlada te države vodi brigu o svome narodu. Ali Plenkovićeva Vlada kao i Milanovićeva ili Sanaderova ne vode brigu o hrvatskim građanima već skrbe za sebe i svoje korumpirane moćnike jer sve činjenice i usporedbe s drugim državama o kojima govorim logičan su slijed ukoliko je nekome stalo do života svojih susjeda ili do napretka svoje nacije. Ali ako ste ucijenjeni pa imate zabranjene teme koje ne smijete otvarati pa tako ne smijete govoriti o kriminalnom djelovanju HNB-a, ne smijete govoriti o protuzakonitom djelovanju Agencije za zaštitu osobnih podataka, ne smijete beskompromisno tražiti neovisnost pravosuđa onda dobivate stanje s kojim je današnja Hrvatska suočena. Na demografske brojke s kojima je Hrvatska suočena niz godina mi na političkoj sceni uopće nemamo stvarnu reakciju jer u svakoj državi opće raseljavanje građana i demografski slom izazvao bi političke lomove i istinsko odlučno traženje izlaza iz tih negativnih trendova. Znači to bi bila tema koja dominira javnim prostorom. U Hrvatskoj će se pak voditi međusobna politička prepucavanja na pseudo ideološkim pitanjima i šibicarskim nadmudrivanjima, ali u njima nema ni sadržaja, ni dijagnosticiranja stvarnog problema, pa slijedom navedenog nema ni rješenja. HDZ, SDP, Domovinski pokret, MOŽEMO govorit će o svemu površno, nejasno i bez sadržajno. Ali u supstancu hrvatskih nedaća oni ne smiju ulaziti. Hrvatska djeca su prioritet svih prioriteta. Mi imamo izbor između današnje Hrvatske u kojoj dobro žive samo korumpirane elite ili Hrvatske koju moramo uspostaviti koja služi svome narodu, svoj djeci, tj. svojoj budućnosti. Upravo zbog svoje djece moramo pobijediti nepravdu i korupciju, jer tada će biti dovoljno novca za naše obitelji i dovoljno novca za našu djecu. Hvala vam lijepa. Gospodin Tomislav Okroša ima svoju raspravu sada. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Evo Prijedlog zakona o dječjem doplatku, izmjenama Zakona o doplatku obuhvatit ćemo više od 511000 djece. Dakle, radi se o više od dvije trećine ukupnog broja djece. Dakle, taj broj je porastao u odnosu na prijašnji zakon zakon za duplo sa nešto manje od 250 000 na više od 500 000 djece što sama ta riječ duplo kada nešto pojačate govori o definitivnom smjeru Vlade Republike Hrvatske na čelu sa premijerom o pronatalitetnoj politici. I smatramo da je to izuzetno dobar prijedlog zakona, a i radi se o povećanju tih cenzusa. Oni rastu na minimalan, na 30 eura što je minimalan iznos pa sve do 60 eura što je maksimalan iznos. Ono što bih istaknuo da je izuzetno bitno da se uključe obitelji slabijeg imovinskog stanja, te se povećao dohodovni cenzus sa 70 na 140 posto proračunske osnovice. I iskoristio bih i rekao sve i još nešto bih rekao o svim ostalim mjerama koje Vlada provodi. Definitivno Vlada premijera Andreja Plenkovića kroz sve resore i sva sredstva učestalo radi za mlade, za obitelj i za pozitivnu demografiju u Republici Hrvatskoj. Za početak bih volio naglasiti da se prisjetimo samo nekih od brojnih značajnih demografskih mjera Vlade premijera Andreja Plenkovića. U resoru Ministarstva financija došlo je do poreznog rasterećenja dohotka za mlade do 25 godina u visini od 100 posto i do 30 godina u visini od 50%. Uvođenje snižene stope PDV-a na 13% za dječje pelene i auto sjedalice, te na 5% za dječju hranu. U resoru Ministarstva znanosti i obrazovanja sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića namijenjena za osnivače dječjih vrtića, dakle općinama i gradovima radi fiskalne održivosti programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2023. to je 19 milijuna eura, 2024. će biti 57 milijuna eura, 2025. 62 milijuna eura. Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova u iznosu od 164 milijuna eura i 51 milijun eura u okviru Nacionalnog plana plana oporavka i otpornosti. Tu su i besplatni udžbenici za obvezne i izborne predmete za sve učenike osnovnih škola u iznosu od 24 milijuna eura. Osiguravanje besplatnog obroka u osnovnim školama od prvog do osmog razreda u vrijednosti od 73 milijuna eura za 311000 djece u osnovnim školama osiguranih u sredstvima državnog proračuna. U resoru Ministarstva poljoprivrede mjera 741 Program ruralnog razvoja financiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije dječjih vrtića više od 146 milijuna eura. Jedna od jedinica lokalne samouprave koja koristi tu mjeru i gdje se trenutno gradi velik velik dječji vrtić za više od 200 djece sa sportskom dvoranom ponosno ističem da i moja općina Dubrava. Potpora mladim poljoprivrednicima gdje je odobreno više od 1800 potpora za mlade poljoprivrednike u ukupnom iznosu potpore većem od 85 milijuna eura. U resoru Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, mjere aktivne politike zapošljavanja na što je u razdoblju od 2016. do 2022. godine dodijeljeno 1,06 milijardi eura, gotovo 8 milijardi kuna i to ukupno za više od 235000 korisnika. Mirovinskom reformom od 1. siječnja 2009. godine u mirovinski sustav uveden je institut dodanog staža prema kojemu se majkama i posvojiteljicama prilikom izračuna visine mirovine dodaje po šest mjeseci staža za svako rođeno i posvojeno dijete. Ovu mjeru do lipnja ove godine ukupno je iskoristilo 64073 korisnica. Planirane su izmjene i dopune Zakona o doplatku. To je izuzetno bitna, jasna demografska mjera naše Vlade. Izmjenama Zakona o doplatku za djecu koji bi stupio na snagu u ožujku iduće godine jača se potpora obiteljima za uzdržavanje i odgoj djece uključujući i obitelji slabijeg imovnoga stanja i time će se povećati dohodovni cenzus kao što sam rekao sa 70 na 140 posto proračunske osnovice. Kako bi raspodjela doplatka bila pravednija predlaže se i povećanje broja cenzusnih grupa sa sadašnjih tri na pet. U skladu sa njima predlaže se i povećanje svote doplatka za djecu za korisničke skupine i to u iznosu od 30 do 60 eura, a pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete ostaje i dalje u iznosu od 66 eura. Ovim će se izmjenama sva kućanstva sa dohotkom do 618 eura po članu kućanstva moći ostvariti pravo na doplatak za dijete, odnosno na novčanu potporu radi uzdržavanja i odgoja djece. Isto tako bih istaknuo da je prošle godine prosječan broj korisnika doplatka za djecu bio 126 000. Ove godine 247 000, a donošenjem ovog zakona taj obuhvat bi uključio još 271000 djece i obuhvat bi bio ukupno 511000 djece, dakle više od pola milijuna djece u Republici Hrvatskoj bit će obuhvaćeno Zakonom o dječjem doplatku. Ponavljam radi se o više od 2/3 ukupnog broja djece. Za provedbu zakona u idućoj godini planira se izdvojiti 262 milijuna eura odnosno proračunska su sredstva povećana za gotovo 90 milijuna eura. Vlada je dosada omogućila i trostruko povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće za vrijeme roditeljskog dopusta. Planirana sredstva za 2023. za sve naknade iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora povećane su za 63%, dakle na 390 milijuna eura. Očinski dopust je 100% financiran iz Državnog proračuna. Povećana su materijalna prava roditeljima djeca koja trebaju pojačanu njegu. Ciljevi izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu su upravo povećanje broja korisnika za više od duplo i pravednija raspodjela kroz 5 razreda korisnika te veći iznos doplatka za sve korisnike. Ovo je nastavak mjera koje provodi Vlade RH vezane uz poticanje roditeljstva, od povećanja rodiljskih naknada do sada evo i ovog dječjeg i Briga o djeci i mladima, mjere i potpore roditeljstvu prioritet su Vlade RH stoga izuzetno pozdravljam ovaj prijedlog zakona. Smatram da je on obuhvatan, smatram da je kvalitetan kao što smo imali prilike čuti i u uvodnom izlaganju i u pojedinačnim rasprava i iznošenjima u ime klubova. Smatram da svako razum će ovo podržati. Naravno da je to korak velik korak, ogroman korak naprijed i ako ovim zakonom obuhvatimo više od 2/3 djece znači ostaje nam 1/3 djece gdje bi se vjerojatno u budućnosti razmatrao i taj prijedlog što smatram da bi bilo jako dobro i uključivo. Istaknuo bi da jedinice lokalne samouprave u suradnji sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade i našom državnom tajnicom gospođom Željkom Josić provode čitav niz demografskih mjera. Svako u okviru svojih mogućnosti, potreba, naravno razlike se svaka općina i grad, dijelovi Hrvatske, specifičnosti negdje su useljavanja, negdje su više iseljavanja, imigracija stanovništva, ali svatko vjerujem u svojoj nadležnosti i moguć… unutar svojih mogućnosti da bi svaki načelnik, gradonačelnik, župan trebao kažem trebao i istaknuo bih i dobre primjere evo konkretno u Zagrebačkoj županiji, svaki načelnik, gradonačelnik i župan bi još dodatno ponukan upravo ovim prijedlogom zakona trebao podići upravo te pronatalitetne mjere, demografske mjere jer ono što je najbitnije to su ljudi, to su mladi ljudi, naša mladost, djeca, vrtići koji se grade, stotine i stotine novih vrtića je izgrađeno, stotine se planiraju, planira se dogradnja, proširenje, izgradnja škola iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti čime bi se uvela jednosmjenska nastava. Dakle, ono što je napravljeno unazad 6-7 godina za kako za one najmlađe, ali evo istak… upravo držati ćemo se najmlađih, kako za mlade, kako za osnovnoškolce, srednjoškolce, studente nije napravila niti jedna vlada dosada u povijesti RH. To govore brojke, to nitko ne može pobiti, možemo naravno i trebamo raspravljati. Smatram da su evo ove brojke i vezane sigurno i za rast bruto domaćeg proizvoda gdje smo svi čuli vijest da je Hrvatska trenutno predvodnica po rastu BDP-a unutar EU. Predvodnica po rastu BDP-a unutar EU u posljednjem kvartalu i to iznosi 2,8% na prvom mjestu. Tako, zahvaljujem. Hvala i vama. Prva replika gospođa, mogu, jel mogu? izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice, kolega Okroša jako ste lijepo u svom iskazu saželi sve dobrobiti i benefite koji dolaze povodom ovog zakona. Drago mi je da ste istaknuli dobru suradnju sa uredom naših župana, naših gradonačelnika, naših načelnika jer to je jako važno. Tako i Karlovačka županija, naša županica Martina Furdek Hajdin jednako tako ulaže u ovaj dio dio koji je nama procjenjujemo jako važan zbog demografske slike koja nažalost uz sve, a i Europu pogađa i Karlovačku županiju. Al imam jedno pitanje za vas. Ono što eto me pitala jedna gospođa, hoće li ostati sada postojeći dodatak na četvrti i treće, treće i četvrto dijete odnosno tzv. pronatalitetni dodatak u iznosu u kojem je sada nakon implementacije zakona i dopune ovog zakona koji je danas pred nama? Hoće li ostati taj ili će se to ukidati? Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa zastupnice Grba Bujević. Da, dobro ste to primijetili, nitko se ne treba brinuti. Uz sve ove povećanje financijskog cenzusa sa minimalnih 30 pa do 60 eura za 511 tisuća djece ostat će i mjera pronatalitetnog dodatka u iznosu od 66 eura za treće i četvrto dijete. I isto tako bi rekao da dio, da većina tih mjera koja se sada donose, svjestan sam da je uveden euro i da onako kad ljudi kažu možda i 30, 50, 60 eura nekom to ne zvuči puno ali to treba samo evo još ova godina je onako prijelazna, treba samo okrenuti u kune i pogledati koliko su te naknade iznosile evo donedavno. Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Državna tajnice, kolega Okroša i vi i ja smo lokalni čelnici, a ima još kolega ovdje koji obnašaju gradonačelničke dužnosti. Svi mi vjerujemo u svojim sredinama radimo na tome da rasteretimo naše roditelje bilo sa što manjom ekonomskom cijenom vrtića, bilo pomoćima za osnovnoškolce, srednjoškolce ili studente. Mi smo konkretno prije par dana u našem gradu promijenili odnos sufinanciranje vrtića sa 60 na 40 prema 70 30 u korist roditelja. Tako da roditelji zapravo iako smo morali povećati ekonomsku cijenu plaćaju samo par eura više, a morali smo povećati naravno i plaće u vrtiću. Povećana ekonomska cijena servisira se stoga iz gradskog proračuna i sredstvima koja su nedavno odobrena od Ministarstva obrazovanja i znanosti što je hvale vrijedna odluka ove Vlade. Koje su mjere za pomoć djeci i roditeljima u općini koju vi vodite? Hvala. **Radin, Hvala zastupniče Srpak. Da, dobro ste primijetili. Vi kao gradonačelnik znate dobro i svaki dan sudjelujete na sastancima sa ljudima i znate koji su njihovi problemi, koje su njihove težnje i potrebe. Istaknuo bih da u općini Dubrava unazad nekoliko godina imamo najveće porodiljne naknade u Zagrebačkoj županiji. Rekao sam i u uvodnom izlaganju to je i uz besplatne udžbenike koje osigurava Vlada sve ove godine unazad 7 godina su bili i besplatni udžbenici, ali i besplatne radne bilježnice i ostali školski pribor. Imamo mjeru što se tiče mladih kupnje ili adaptacija prve nekretnine, besplatan prijevoz za srednjoškolce, božićnica za srednjoškolce, naknade za studente. Ali ono na što sam najviše ponosan i najveća pronatalitetna mjera je upravo u tijeku izgradnja novog dječjeg vrtića, zapravo rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog objekta sa sportskom dvoranom čime ćemo sa sadašnjih 100 djece upisanih doći na brojku od 200 djece, a s ponosom ističem i da nismo dizali cijenu dječjeg vrtića. Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Okroša uglavnom ste govorili u svojoj raspravi o demografskim mjerama na nacionalnoj razini. Sad ste kroz repliku spomenuli i neke demografske mjere jedinica lokalne i područne samouprave. Na području Republike Hrvatske postoje općine čak općine koje daju za prvorođeno dijete gotovo 8000 eura. Postoje određene općine, gradovi koji ne znam za peto i svako sljedeće dijete osiguravaju potporu i preko 25000 eura. Određene jedinice lokalne samouprave poput moje u Vodicama odlučile su se na umanjenje cijena usluga dječjih vrtića. Ima one koje daju i besplatnu uslugu dječjih vrtića kao što je na primjer općina Biskupija isto u našoj županiji. Mlad ste i čelnik ste jedinice lokalne samouprave, koja vam se mjera čini najdjelotvornijom? **Radin, Hvala kolegice Juričev-Martinčev. Da, dobro ste rekli postoji čitav niz dobrih primjera i smatram da bismo svi te primjere trebali slijediti svatko unutar svojih mogućnosti. Pitala ste koja je najbolja pronatalitetna mjera. Ja mislim da se treba raditi o jednom miksu pronatalitetnih mjera, jer upravo nije svakom stanovniku, jer nisu svi ljudi u istoj situaciji da bi ih svaka mjera jednako jednako im doprinijela. Tako da mislim da se upravo radi o jednom dobrom miksu, a to je izgraditi i omogućiti svakom djetetu mjesto u dječjem vrtiću, a znamo da će Vlada Republike Hrvatske izgradnjom i ovim novim natječajem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, realizacijom svih tih projekata doći na više od 90% da će predškolaca imati svoje mjesto u dječjem vrtiću. Radi se i o situaciji na tržištu rada, jer da bi roditelji mogli oboje raditi trebaju imati mjesto u dječjem vrtiću, tako da smatram … …/Upadica Radin: Hvala./… … i dalje stavljam naglasak na izgradnju dječjeg vrtića. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Okroša. Da ja isto smatram da su dječji vrtići jako važni i ovo je razdoblje od 2016. do danas Vlada uložila preko 3,6 milijarde kuna kada govorimo o ovom razdoblju prije. Dakle, to je samo iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti će biti nekih 290 vrtića, plus ovih prethodnih skoro 500. Ali ono što možda je još prošlo ispod radara, a upravo Središnji državni ured za demografiju radi, a to je sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima gdje je dodijeljeno za 43 jedinice lokalne samouprave 781000 eura, ali jednako tako i za mladu obitelj je sa djecom ali i onu bez djece. Dakle i to je nešto što je važno napomenuti da se već provodi u samim programima Vlade. **Radin, (HDZ)** Hvala kolegice Perić. Fantastično ste to spomenuli. Radi se o pilot projektu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, gdje smo se i mi kao općina Dubrava prijavili i ostvarili maksimalan iznos od gotovo 20000 eura, gdje smo ovih dana sa našim mladima, mladim obiteljima potpisali ugovore o subvencioniranju, dakle najamnine i stanovanja onih obitelji koje su u podstanarstvu. To je izuzetno dobra mjera. Radi se o maksimalnom iznosu od 2160 eura godišnje po obitelji. Još jednom bih zahvalio. Evo ovom prilikom i ovdje državnoj tajnici, Vladi koja je evo taj pilot projekt uspješno provela. I vjerujem da će zainteresiranost svake godine biti i veća. Evo samo za usporedbu vam mogu reći da je kod nas mnogim obiteljima time pokriveno 80, 90 ili čak 100% najamnine za cijelu godinu. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani kolega u ovom zakonu se u članku 13. kaže da se članak 30. mijenja i glasi: „Da bi nadležno tijelo socijalne skrbi bilo dužno izvijestiti zavod ako sazna da korisnik doplatka za djecu ne koristi taj doplatak za uzdržavanje i odgoj djece. A ako se utvrdi da se taj doplatak zapravo zloupotrebljava onda će se imenovati posebni skrbnik.“ Ja dolazim iz Međimurske županije, uopće ne mislim prozivati nikoga međutim činjenica je da o tome se premalo govori, da veliki broj korisnika različitih doplataka su između ostaloga i pripadnici romske populacije koji ne koriste ta sredstva za djecu za koju su namijenjena, nego koriste za alkohol, drogu itd. Tko bi po vama trebao stvarno raditi nadzor nad trošenjem tih novaca koji su namijenjeni za djecu. Dakle, tko bi trebao utvrđivati troši li se nenamjenski taj novac ili ne? Znači čak je bilo apela iz Centra za socijalnu skrb i prema ministarstvu … …/Upadica Radin: Hvala./… … da pomognu riješiti taj problem. Kako vi to vidite? Hvala. **Radin, Hvala zastupnice Marić. Da, definitivno kažem svaka sredina u RH je specifična, svaka ima drugačije probleme, drugačija rješenja možda drugačiju ciljanu pronatalitetnu politiku. Ovo što ste vi rekli je problem vjerujem i vi to primjećujete, no međutim isto tako treba biti realan dokle god se nešto isplaćuje u novcu na račun punoljetnih ljudi, dakle roditelja, skrbnika u tom trenutku je definitivno to teško do zadnjeg eura provjerit na što će se trošiti. Ja ne znam da li je vaše pitanje išlo u smjeru možda ne znam kupovine nekih potrepština, u tom obliku u tim iznosima za tu djecu da bi se onda bilo sigurno da je taj novac otišao za namjenu upravo za one najmlađe, doista evo nisam baš razmišljao o tom problemu, al slažem se da je problem. I evo pošto vi dolazite iz Međimurja volio bih čuti vaš prijedlog pa da onda raspravimo o njemu. Gospođa Baričević. radi i vodi za demografske mjere na nacionalnoj razini od besplatnog udžbenika, obroka, besplatnog prijevoza, povećanja socijalnih naknada najugroženijim, osobnog odbitka, dječjeg doplatka pa i povećanje cenzusa za ostvarivanje prava na dječji doplatak. Isto tako ova Vlada je stvorila prostor i za smanjenje cijene vrtića, pa čak i uvođenje da gradonačelnici, načelnici na taj način što će odlukom o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost vrtića dodijelila je i dala na razmišljanje da pojedini gradovi razmišljaju da uvedu i besplatni vrtić. Tako je recimo Grad Zagreb za cca 30 tisuća djece dodijelilo jednogodišnje

Hvala zastupnice Baričević. Da, ova mjera koja je počela od ove pedagoške godine dakle '23.-'24. sufinanciranje funkcionalno održivosti dječjih vrtića je upravo spas za nas čelnike općina, gradova da uspijemo isfinancirati cijenu dječjih vrtića i sva ta poskupljenja, sva ta inflacija koja je došla i u vidu povećanja ukupne ekonomske cijene po djetetu za dječji vrtić da mi apsorbiramo i upravo bi još dodao i rekao, povećanje plaća. Evo samo kod nas u Općini Dubrava smo zadnjim izmjenama kolektivnog sporazuma podigli prava u dvije godine za 40%, materijalna prava, dakle plaće, božićnice sve ostalo, 40% u dvije godine je porast primanja svim djelatnicama dječjeg vrtića. Roditeljima nismo povisili niti kune, niti euro od 2009., kod nas u općini je …/Upadica Radin: Hvala./… jedna te ista cijena, a znate koliko su ostale cijene otišle. Dakle,

Ovo je još jedna u nizu demografskih mjera koje je donijela ova Vlada, vi ste dobar dio tih, vi ste se na dobar dio tih mjera i osvrnuli. To su besplatni udžbenici, besplatan obrok svim učenicima u osnovnim školama, povećanje kapaciteta subvencioniranog smještaja, programi za mlade poljoprivrednike, programi unapređenja usklađivanja poslovnog i obiteljskog života, tu je i jedna mjera koju ste vi naglasili, a ona je nakon mirovinske reforme iz 2019., to je institut dodatnog radnog staža gdje se majkama posvojiteljicama prilikom izračuna visine mirovine dodaje još dodatnih šest mjeseci staža i velik broj korisnica je to iskoristilo. Ali ono što mene zanima koliko je bitna tu uloga i čelnika jedinice lokalne i regionalne samouprave da donose i oni na svojim

moju pojedinačnu raspravu i stavili naglasak na ono bitno. Gradonačelnici, načelnici, župani dapače oni mogu dodati dodatan naglasak na te pronatalitetne demografske mjere Vlade RH i samim time ih učiniti još boljima odnosno svojim građanima sa malom djecom ili onim obiteljima koji planiraju ići naravno na djecu i stvaranje obitelji i stvaranje svog doma, definitivno još pomoći. Istaknuo bih i mjeru koja je definitivno pokazala rezultate, a to je poticanje mladih obitelji do 45 godina da preko poticajne obiteljske stanogradnje kupe nekretninu unazad nekoliko godina gdje se je dobivalo čak do 51% za prvih pet godina povrata kredita te za svako sljedeće dijete po dvije godine produženja što je isto jedna dobra mjera i imamo jasan pokazatelj broja novorođene djece u takvim obiteljima.

strateške svoje vanjskopolitičke ciljeve ušla u EU, ušla u NATO savez, ušla u šengenski prostor, uvela euro i potpuno se integrirala u zapadnoeuropski civilizacijski krug i pozicionirala točno tamo gdje hrvatski narod kroz povijest težio, a time i stvorila pretpostavke za svekoliki napredak RH. Uistinu me raduje da Vlada RH prepoznaje znakove vremena i da je demografiju prepoznala kao jedno od ključnih najvažnijih pitanja za budućnost i RH, a i hrvatskog naroda u cjelini. Stoga me raduje da se donose i donijeli ste niz mjera demografskih o kojima je evo kolega Tomislav tako detaljno obrazložio ih pa ih ja ne bih ponavljao. za mene su najvažnije od svih ovih mjera vezane za povijesno ulaganje u izgradnju mnogih škola, dogradnju škola, sportskih dvorana, izgradnja, dogradnja dječjih vrtića, besplatni udžbenici, besplatan obrok jer ja kao prosvjetni djelatnik sam duboko svjestan da bez ulaganja u znanja nema ni prosperiteta RH, a također, bez ulaganja u odgoj i drugačije poimanje obitelji, osobito obitelji sa više djece neće ni ove demografske mjere dati očekivani rezultat. U tom svijetlu, evo, .../Govornik se ne razumije./... danas novog dopune Zakona o dječjem doplatku, kao jedan uistinu pozitivan korak i cilj, o njemu ne bih puno obrazlagao, dovoljno je samo reći da se obuhvat djece će se znatno povećati, skoro za duplo, da će se broj obitelji .../Govornik se ne razumije./... da se iznos povećava, svakako to pozitivan korak i pozitivan smjer u kojem treba ići. Ono što je mene malo potaklo na ovu raspravu jest kolega Hrelja koji je naveo primjer Irske pa evo, promatrajući demografsku strategiju, mislim da je neophodno da u njenom provođenju i planiranju u obzir se uzmu Hrvati izvan RH, da će samo na taj način se ostvariti ciljevi koje ćemo zacrtati i da će se moći revitalizirati RH. Znamo da se u prošlosti uglavnom ovi demografski problemi RH rješavali znatnim iseljavanjem Hrvata iz okolnih država, prije svega iz BiH, po najkonzervativnijim podacima danas na području RH živi više od pola milijuna Hrvata koji su rođeni iz BiH. moram ovdje kazati na jednu zabrinjavajuću činjenicu, a to je jedan ubrzan trend smanjenja broja Hrvata u BiH. Naravno, ovaj trend nije od jučer. On svoje korijene vuče još iz 60-ih, 70-ih godina 20. st. kad je velik broj Hrvata iz BiH otišao na privremeni rad u zapadnu Europu. mnogi se nisu ni vratili. Otada, praktično se broj Hrvata u BiH ne povećava, stagnira. Međutim, ono što su Hrvati doživjeli u vrijeme Domovinskog rata, može se nazvati isključivo demografska kataklizma kada je praktično svaki drugi Hrvat u BiH protjeran sa svojih ognjišta, a to pokazuje i popis stanovništva iz 2013. g. kada je više od 200 tisuća Hrvata manje živi u BiH nego što je to bilo '91. g. Ono što također, zabrinjava, da je povratak tekao vrlo sporo, nedovoljno, a da se trend smanjenja broja Hrvata smanjuje do danas, a osobito se ubrzao, nažalost nakon ulaska RH u EU, tako da postoji ozbiljna opasnost da velika područja u Bih praktično nestanu, ostanu bez Hrvata i da Hrvati s tih područja potpuno nestanu. Naravno, najkritičnije stanje je u Republici Srpskoj, u Banjolučkoj biskupiji, a kakvi su ti podaci, govori činjenica da je, ako promatramo broj rođenih i umrlih u zadnjih 20 godina, na jedno rođeno dijete u R. Srpskoj, 6 je umrlo Hrvata, slično je tako i u istočnoj Bosni, se ne razumije./... županiji, slično je u Tuzlanskoj županiji gdje na 1 rođeno je 5 umrlo Hrvata, slično je u sarajevsku, u Zeničko-dobojskoj županiji, nešto manje kritično je u mojoj srednjobosanskoj županiji, ali također su trendovi izuzetno teški, nešto bolja situacija je u HŽ-u, na sreću, najbolja je u Zapadnohercegovačkoj županiji. Ovi alarmantni podaci moraju nas sve, evo na neki način potaknuti na poduzimanje jedne sveobuhvatne strategije donošenja

jer ona će biti i sretnija i sigurtnija i naprednija ako Hrvati ostanu u BiH. Tada ćemo se moći nadati novim dalćima, rimcima, zubacima, novim glumcima, piscima iz BiH i stotine tisuća novih Hrvata koji će eventualno doći u Hrvatsku koji ovu Hrvatsku bezgranično vole i .../Govornik se ne razumije./... živjeti u BiH. Evo sa nadom i sa željom da se i ova rasprava doprinese, da se Hrvati izvan RH uključe u sve ove demografske mjere, smatram da ovaj Zakon je izuzetno dobar da ga treba podržati i donijeti i samo ovim smjerom nastaviti. Hvala. **Radin, Furio Hvala g. potpredsjedniče HS-a, poštovani kolega, evo, u svojoj zanimljivoj raspravi spomenuli ste i demografsku situaciju u susjednom susjednom BiH, kada je riječ o Hrvatima, vidimo i da tamo također, imamo demografski negativnu sliku. Jasno da nas sve to mora alarmirati da sve činimo koliko je u našoj mogućnosti da se ta situacija popravi, zato pozdravljamo ove mjere dječjeg doplatka, a cijeli dan, evo, ovde imao sam priliku slušati kolega iz raznih opcija pa mi pada jedan čovjek iz Bosne iz Hercegovine na pamet koji je vapio 90-ih da Hrvatska klizi prema velikim demografskim problemima, to je don Anto Baković koji je u svoje vrijeme bio i osporavan, često puta ismijavan, a vidimo čak i ovdje u Saboru, da mnogi evo, došli su možda i nesvjesno do njegovih teza i do njegovih ideja i do njegove pronatalitetne politike u mnogim segmentima. Hvala.

i od Vlade RH ovaj, u ovom razdoblju, u ovom vremenu, a nadam se da će ubuduće vremenu bit još značajniji za sve nas koji donosimo odluke i da će doprinijeti demografskoj obnovi Hrvatske i hrvatskog naroda u cjelini. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Vi znate da se ja jako zalažem i za prava i naših građana u BiH odakle i vi dolazite, ali isto tako se zalažem i za prava građana i djece i u Hrvatskoj između ostaloga i u mojoj županiji, pa ću se nastaviti na ono što sam kolegu pitala o nenamjenskom trošenju doplataka koji su namijenjeni za djecu, a koriste se za alkohol, kocku, drogu itd. Pa ću reći da smo imali i sa razine i sa razine Centra za socijalnu skrb i u javnost i prema ministarstvu konkretne prijedloge kako bi se zapravo kontroliralo to nenamjensko trošenje novaca. Sa jedne strane je bio prijedlog i da se vaučeri izdaju, pa je onda evo recimo Kajtazi je skočio na noge da je to diskriminacija ili da se osnuje nekakav tim kojega bi činili i socijalni radnik i predstavnici drugih institucija i ne znam škole, edukacije itd. koje bi onda … …/Upadica Radin: Hvala./… … po romskim recimo naseljima educirali ljude kako da namjenski troše novac. Evo kakva

Mislim da je ovo dječji doplatak naravno neće riješiti suštinu problema, ali je to ovaj dobar pokazatelj odnosa društva prema novorođenoj djeci, prema djeci, prema obitelji. Tako da naravno tim stručnjaka uvijek dobro dođe sve onaj, ali ovaj cjelokupno društvo mora stvorit ambijent da je svako dijete dobro došlo, da je obitelj, vrijednost i da te vrijednosti moramo čuvati, tamo će to donijeti prave rezultate.

koliko zapravo odgoj bilo ovaj institucionalni u školama odnosno u vjerskim institucijama utječe na demografsku obnovu Hrvata. ne možemo reći da država ne skrbi, da ne daje, da jedinice lokalne samouprave ne daju za svako novo dijete i više. Ali stječe se dojam da što se god napravi da zapravo nije dobro i da to naši ljudi ne prihvaćaju. Ovdje ne bih htio da se naljute ljubitelji domaćih i inih životinja, ali imamo toliko kućnih ljubimaca, a nemamo djecu. Znači skroz smo promijenili kulturu življenja jesmo li mi Hrvati zapravo ostali bez nade. Što može učiniti zajednica? Što može učiniti crkva … …/Upadica Radin: Hvala./… … da nas Hrvata ima više nego što nas sad ima? Radoje (HDZ)** Pa naravno da materijalni položaj ne određuje demografska kretanja, ali on je dobra, u dobroj se vjeri radi da bi doprinjeo tome. Evo malo prije smo čuli dobre primjere Irske, znači mi nismo ostali bez nade. Irska je bila ostala bez nade, znamo kako se desilo sa raseljavanjem i rad sa, po čitavom svijetu. A vidimo danas primjer demografske obnove, tako da ne treba gubit nadu. Nade ima. Nakon toliko stoljeća smo stvorili državu, naravno da možemo riješiti i ovo pitanje ako smo djelovali u istom pravcu. Hvala potpredsjedniče. Kolega Vidović lijepo ste to primijetili koliko Vlada zapravo Republike Hrvatske drži do Hrvata u BiH, koliko pomaže. To je nama svima poznato, a valja to ponovo istaknuti. Ali ja imam za vas jedno drugo pitanje. Kako je dječji doplatak reguliran u BiH? Vrlo loše. U BiH je teško donositi odluke o bilo čemu, pa tako i o dječjem doplatku. Praktički do prije par godina nije postojalo samo za najugroženije, najteže socijalne slučajeve je bilo 30-tak maraka odnosno 15 eura. Prije 2 godine nešto na razini Federacije donesen zakon, a u nas je to podijeljeno nadležnost županija i općina. I kad sam malo prije iznosio one podatke vidi se da su puno bolja demografska kretanja kod Hrvata ondje gdje Hrvati praktično obnašaju vlast. Najbolje daleko u zapadnoj Hercegovini, pa HŽ, pa središnja Bosna, pa tamo Livanjska županija, pa onda idemo sve do Tuzle i Unsko-sanske županije gdje je najteža situacija. Vrlo teško i u BiH možda i najveći problem kod Hrvata, od Srba nešto možda manji ili tu isto negdje. Kod Bošnjaka je bio, bili su u boljem položaju, ali sad se događaju isti procesi kod Bošnjaka tako da sad postoji veća suglasnost oko poduzimanja ovih mjera. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Vidoviću vi dolazite iz susjedne BiH i vjerujem da želite da ona što prije postane punopravna članica EU, a mi to isto svi želimo. Kad bi djeca u BiH imala ovakve benefite koje je donijela ova Vlada vjerujem da bi stanje bilo puno bolje i da bi bilo puno više djece, a i manje iseljavanja. Vlada RH pomaže, ali zasigurno bi se puno više moglo ulagati u djecu i mlade kad bi BiH u punom opsegu mogla apsorbirati EU fondove

usmjeri ka euroatlantskim integracijama. Nama je to najveća pomoć ne samo Hrvatima, nego svima u BiH i tu je neizmjerna zahvala. I kad bi u BiH sva ova primanja koja sad, koja vidimo koja u Hrvatskoj imaju i obitelj i djeca mi mislimo da bi riješili puno tih problema, čak i nisu neka velika sredstva kad bi svim evo djeci u Republici Srpskoj uveli isti ovaj dječji doplatak to bi bilo na razini pola milijuna eura. Nama je više problem kako mi da usaglasimo naše politike u BiH, nego što sama sredstva nisu toliki problem. Naravno kad se otvore europski fondovi, kad uđemo u EU da ćemo puno lakše rješavati sve ove probleme. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemamo više replika. Idemo sad na završna, na završne riječi. Gospođa Dalija Orešković, CENTAR, GLAS i Stranka sa imenom i prezimenom. Izvolite.

Kolegice i kolege, podržavam povećanje dječjeg doplatka kao i sve drugo što pomaže djeci i obiteljima, ali kako se to u ovim poslijepodnevnim satima pogotovo počelo povezivati sa pronatalitetnim i demografskim politikama, moram priznati da me to poprilično nasmijava. Ne nasmijava me doduše onoliko snažno kao što me prije jedno desetak godina nasmijavao jedan promotivni video spot iz Danske, evo ja vas pozivam da ga malo uguglate da ga pronađete da osvježite pamćenje. Spot je otprilike pričao o tome kako stanovništvo stari, imaju problema sa depopulacijom stanovništva, sa negativnim natalitetom pa je u principu poanta spota bila Do it for Denmark, Do it for Denmark mlade se upućivalo i na putovanja u Pariz da se malo rasterete i da naprave nešto dobro za svoju domovinu, Do it for Denmark. Meni je to bilo smiješno. E sad je li to bila službena državna kampanja, je li to bila dobra kampanja ili loša o tome možemo govoriti, ali ono što je činjenica, činjenica je da mladi koji su eventualno otputovali i napravili to za Dansku imali državu na koju su se mogli osloniti. Danska je jedna pristojno uređena država koja dobro funkcionira na svim razinama, a Hrvatska to nije. I ako pričamo o demografskim mjerama i pronatalitetnoj politici onda prvo treba razgovarati o tome zašto je iz Hrvatske u proteklih nekoliko godina otišlo 400 tisuća stanovnika. Hrvatska je država u kojoj korupcija dominira svim sektorima i segmentima društva i to je glavni razlog iseljavanja, a mi u ovoj raspravi danas umjesto da pričamo o tome kako će ključni stupovi društva biti potpora mladim obiteljima postavljamo pitanja, što u svemu tome može učiniti Crkva. Evo to je doslovno jedno od pitanja u replikama koje su se dogodile prije mog govora. Što može učiniti Crkva? Pa dajte dragi zastupnici i draga Vlado upitajte se što biste morali učiniti vi. Evo primjerice, ako niste znali da djecu ne donose rode, za djecu su potrebni liječnici. Mi danas imamo situaciju da jedan pedijatar ima devet tisuća djece u svojoj evidenciji, ginekolozi, svaki ginekolog ima šest tisuća žena koje bi u nekom trenutku trebao pregledati. U prošloj godini otišlo je tisuću 200 liječnika. dvije tisuće i 100 liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u sustavu obiteljske medicine. 800 njih će uskoro u penziju, 800 njih, a na specijalizaciji ih je manje od 200, to znači da će dva milijuna građana otprilike vrlo brzo ostati bez svog liječnika primarne zdravstvene zaštite, a o ginekolozima i pedijatrima da ne govorim. I vi sada mislite da će minimalna povećanja naknade za dječje doplatke dovesti do povećane pronatalitetne i demografske politike? Gospodo draga neće. Ovo su ključne teme, ovo su ključne teme i sve ono što ćete u kampanji na temelju danas raspravljanih, a uskoro usvojenih zakona koristiti kao svoju propagandnu poruku i reklamu. Već čujem u glavi Majdu Burić koja će reći, za vrijeme ove Vlade Andreja Plenkovića povećane su rodiljne naknade i šta doplatci za djecu, to su puste bajke i puste priče. Za Andreja Plenkovića je slom zdravstvenog sustava ne tema, a sve što je za Plenkovića ne tema mora postati glavna tema sljedećih izbora, pa tako i gdje je podrška sustava. Šta će vam vrtići koje ćete graditi europskim sredstvima ako nema ljudi koji će te vrtiće koristiti? Nema ljudi, ljude ste iselili, a uzalud vam zgrade i uzalud vam samohvala. I na kraju gospođa Sandra Benčić ispred kluba Možemo. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege. Evo prvo da još jednom podcrtamo da smatramo da jest dobro da se uvode novi razredi dječjeg doplatka, da se povećava cenzus i da će više obitelji biti obuhvaćeno dječjim doplatkom. Reći ću odmah ovdje da je naš politički stav i program da Hrvatska mora ići prema univerzalnom dječjem doplatku kao univerzalnom pravu djeteta. Uz ovaj prijedlog mi smo danas iznijeli još nekih pet zahtjeva za koje se nadamo da će ipak biti razmotreni od strane Vlade kao i od većine ovdje jer smatramo da bi zaista doprinijeli i suzbijanju dječjeg siromaštva, ali i povećanju kvalitete života mnogih obitelji u Hrvatskoj. Prvi takav zahtjev jest da se dječji doplatak na godišnjoj razini usklađuje sa inflacijom odnosno troškovima života, dakle govorimo o indeksaciji i govorimo o tome da kao i neka druga socijalna prava, pa na kraju krajeva primjerice i mirovine da se i socijalna davanja ove vrste moraj indeksirati na godišnjoj razini. Zašto? Zato što u suprotnom imamo situaciju da se arbitrarnom voljom ili nevoljom povećava iznos ili ne povećava, a puno je bolje kada se to radi sustavno i kada se to radi po unaprijed zadanim pravilima kako je primjerice situacija sa indeksacijom mirovina. Također tražimo da se pri računanju cenzusa od ukupnog dohotka kućanstva mora oduzimati iznos koji obitelj plaća za najamninu stana ili za ratu stambenog kredita. Dakle, mi smo usred stambene krize to svi znamo, cijene za kupnju stana bilo cijene najma su odletile u nego, mnogi ljudi u Hrvatskoj ih si gotovo ne mogu priuštiti. Cijene stanovanja kao redoviti mjesečni trošak koju neka obitelj ima, zaista stavlja u teži položaj oni koji taj trošak imaju od onih koji su primjerice naslijedili nekretninu pa taj trošak nemaju. I nije isto da li četveročlana obitelj ima ukupni dohodak od primjerice 2 tisuće eura, četveročlana obitelj pa je to nekakvih 500 eura po članu kućanstva pa onda spada u onaj razred koji najmanje prima dječjeg doplatka ili im se od tih 2 tisuće eura odbije 500 eura ili 600 eura rate kredita za stan koji imaju pa se onda radi o 1.400 eura raspoloživog dohotka i onda spadaju u kategoriju, višu kategoriju dobivanja dječjeg doplatka, odnosno dječji doplatak je veći po djetetu. Zašto je to važno? Zato što su upravo troškovi stanovanja jedan od danas ključnih razloga zašto ljudi padaju ispod ruba siromaštva i uzroka dječjeg siromaštva. Zato evo tražimo da razmislite da se troškovi stanovanja, dokazivi troškovi stanovanja zaista odbiju od onog ukupnog dohotka da bi se dobio raspoloživi dohodak na temelju kojeg se onda i obračunava, obračunava dječji doplatak. Reći ću još da to može imati i neke druge pozitivne posljedice, a to je da ćete kao prvo dobiti podatke koji vam trebaju za registar kućanstava pri prijavama za dječji doplatak pa ćemo i znati primjerice koliko ljudi ima i redoviti mjesečni trošak najma stana ili rate kredita, što je jako važno. Druga stvar koju ćemo time dobiti jest da ćemo potaknuti najmodavce da će morati davati ugovore najmoprimcima jer će to biti uvjet njima za dobivanje dječjeg doplatka i da će se ljudi onda i prijavljivati na one adrese na kojoj žive ako su u najmu stana. Možemo imat nekoliko pozitivnih posljedica ako ovakvu stvar uvedemo, a sve one su nam bitne za neke druge državne politike koje želimo provoditi. Također dječji doplatak mora prepoznati sve obitelji koje su u posebnom riziku od siromaštva. Tu prvenstveno sada napominjemo i jednoroditeljske obitelji koje imaju povećanu stopu siromaštva od 25%. Zbog toga bi trebalo prepoznati da one moraju imati uvećani dječji dohodak, dječji doplatak i to ne samo 15% već najmanje 50% zato što su upravo te obitelji u posebnom riziku od siromaštva. Evo to je nekoliko naših ključnih zahtjeva za koje vas lijepo evo molimo da ih zaista ozbiljno razmotrite prije nego se ovaj zakon izglasa. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Imamo još jednu završno obraćanje gospođe Ljubice Maksimčuk, isto HDZ-a, izvolite. kolege, dopustite mi da nakon evo iscrpne rasprave još jednom u ime kluba HDZ-a naglasim važnosti i ciljeve donošenja ovoga zakona. Važeći zakoni iz 2002. godine zadnje izmjene su bile 2018. kada je dohodovni cenzus 50% osnovice podignut na 70% proračunske osnovice. Cilj donošenja ovoga zakona je pružiti dodatnu pomoć obitelji u pojačanoj brizi za djecu, potporu za uzdržavanje i odgoj djece. Izmjenom dohodovnog cenzusa te uvećanjem svote doplatka za djecu za pojedine skupine korisnika dodatno će se proširiti krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu. Predlaže se povećanje dohodovnog cenzusa kao uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak za djecu s trenutnih 70 na 140% proračunske osnovice. Mijenjaju se dohodovni cenzusi, predlaže se povećanje broj cenzusnih grupa sa sadašnjih 3 na 5, a sve u cilju pravednije raspodjele doplatka za djecu. U skladu s navedenim dohodovnim razdjelima predlaže se povećanje doplatka za djecu za korisničke skupine. Odredbama predloženog zakona značajno se proširuje krug potencijalnih korisnika doplatka za djecu, a time i broj djece koja ostvaruju pravo na doplatak za djecu. Procjenjuje se da bi prosječan broj korisnika koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na doplatak za djecu iznosio oko 271 tisuću korisnika i to približno za 512 tisuća djece. Predloženi zakon je još jedan u nizu demografskih mjera koji je predložila i donijela ova Vlada, a ovo je ujedno i prvi korak prema univerzalnom doplatku za djecu pa ću ja samo u kratko nabrojati nekoliko mjera koje su, koje se tiču demografije. Besplatni učenici za obvezne izborne predmete, osiguravanje besplatnog obroka za sve učenike u osnovnih školama. U Ministarstvu poljoprivrede, tu je program za razvoj mladih poljoprivrednika zatim tu je kroz mirovinsku reformu dodatak radnog staža za sve majke i posvojiteljice u izračunu mirovine, mnogo je toga i zbog svih tih pozitivnih učinaka koji proizlaze iz ovoga zakona Klub zastupnika HDZ-a podržat će donošenje izmjena i dopuna ovoga zakona. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. I sada u ime predlagatelja državna tajnica gospođa Željka Josić. Izvolite. ja ću se svima zastupnicima zahvalit na raspravi koja je bila dobra, to ćemo tako reć i konstruktivna bez obzira na sve brojke koje smo iznosili ja bih se samo osvrnula na nekoliko stvari. Dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona kao što sam rekla u samom početku, dakle cilj nam je ići prema većem broju korisnika odnosno većem broju djece, pravednije ga raspodijeliti što smo i napravili kroz razrede koje smo sada povećali na 5 razreda, umjesto na dosadašnjih 3 i ono što je bitno da smo povećali postotak proračunske osnovice po kojoj se, koji je uvjet i za ostvarivanje prava i time smo sa dosadašnjih 309 eura po članu kućanstva koja imaju djecu, došli na 618 eura po članu kućanstva u kojima žive djeca. Time smo doista napravili jedan veliki iskorak i prema našim preliminarnim procjenama, obuhvatili smo 2/3 djece. Zašto smo rekli 2/3 djece? Dakle, u Hrvatskoj do '19. godine ima negdje oko 740 tisuća djece, vodili smo se tom brojkom. Nama je cilj da naše obitelji bolje žive i kvalitetnije žive. Ovdje smo puno govorili i o demografskim mjerama. Jesu li ili nisu li demografske mjere. Demografija je sama kao znanost prati kretanje stanovništva od rađanja, starenja, umiranja, imigracija. To su, to, na sve te procese utječe jedan cijeli set mjera, događanja, uvjeta u kojima živimo. Zastupnici su dosta dobro to naglasili kroz svoja izlaganja, iz različitog kuta gledanja, ali i zdravstvene politike i socijalne politike i pitanje stanovanja, tržišta rada, obrazovanja, to je sve nešto što utječe na našu populaciju i naše stanovništvo i mislim da je to ono o čemu doista trebamo razmišljati. Ova Vlada je napravila dosta iskoraka u različitim politikama i u različitim resorima. Ne trebamo to zanemariti i ne trebamo to stavljati pod tepih. Uvijek možemo raditi bolje čelnici lokalnih samouprava i regionalnih samouprava isto su nam pokazali da oni poznaju svoje stanovništvo, velika većina njih i da uvode određene mjere koje su i kompatibilne sa nekim našim zakonima, nadograđuju ih, uvode određene mjere, uvode određene potpore, a sve u cilju kako bismo održali i zadržali svoje stanovnike. Mislim da nam je to onaj cilj koji treba biti zajednički cilj i koji doista trebamo postići. Ovaj Zakon je jedan u nizu. Ja neću reći da je on jedan i jedini jer sam to čula dosta puta do sada, koji će promijeniti demografska kretanja. Neće sam, ali u kombinaciji sa nekim drugim mjerama može pomoći u kvalitetnijem životu naših obitelji. Spominjale su se pronatalitetne mjere koje su se povezivale sa dječjim doplatkom, nemojmo brkati te nekakve stvari, znamo ustvari u kojem smjeru želimo ići. Do sada si isključivo doplatak je bio namijenjen socijalno najosjetljivijima, sada se doista pomičemo u jednom drugom smjeru i idemo prema onim obiteljima koje se približavaju prosječnoj plaći. Drago mi je da ste u osnovi podržali ovaj Zakon, imate jasno određenih komentara na njega, na nama je da čujemo vaše prijedloge, da čujemo vaše komentare i vaše konstruktivne kritike i ovaj, ovo je Zakon koji donosi ova Vlada, ne samo u predizborne, kako smo to čuli, godine, ona bi, bilo koji zakon ćemo donijeti u predizbornoj godini, bit će predizborni, nažalost, to se tako kaže, ali evo, ja bih još samo naglasila nekoliko stvari. Spomenut je registar stanovništva koji je trenutno i u izradi, spomenuta su, spomenuta je imigracijska politika i načela i migracijske politike koje su i definirana Zakonom o strancima i izrađuje se u Ministarstvu unutarnjih poslova, isto tako, što se tiče samog stanovanja, u procesu je izrade i nacionalni plan stambenih politika, a što se tiče samog ovog Zakona, nekoj od vas zastupnika spomenuo, mislim g. Hrelja, da trebamo rasteretiti provedbeno provedbeno tijelo. Mi smo dali mogućnost 120 dana od 1.3. mogućnosti prijave za novo pravo, tako da svi naši korisnici će do 7. mj. imati mogućnost zatražiti svoje pravo, pravo na doplatak za djecu. Računali smo i na to, tako da evo, iz nekoliko perspektiva smo sagledali cijelu tu situaciju i ono što je najvažnije, korisnima odnosno djeci s teškoćama, sa teškim invaliditetima, sa oštećenjima zdravlja, dali smo mogućnost samo jednog vještačenja, što smatramo da je iznimno bitno za naše korisnike, odnosno za sve obitelji koji su do sada prolazili i nekoliko vještačenja i objedinili 4 potpore u jednu koja se sada zove inkluzivni dodatak, što ne znači da se ti korisnici neće moći prijaviti i dalje, odnosno što ne znači da neće moći tražiti doplatak. Moći će. Dakle nije isključeno da ga i dalje traže. Evo, za kraj, hvala vam. Završili smo prvo čitanje, mislim da ste bili svi konstruktivni i da smo se složili oko jedne stvari, a u cilju nam je da populacija RH raste odnosno da zadržimo naše stanovništvo i mislim da nam je na, da nam to svima treba biti zajednički cilj, a i danas je u Saboru održano gradsko odnosno skupština, da to kažem, od malih gradskih vijeća gdje su nam djeca jasno poručila da javni prostor koristimo konstruktivno, da se lijepo ponašamo u njemu i da im dajemo korisne informacije, pa mislim da je evo, da nam je to stvarno dobra poruka i u HS-u, a vama hvala. Hvala i vama. Gđa Andreja Marić, prva replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana državna tajnice. Vjerojatno ste slušali problematiku koju sam iznijela vezano uz nenamjensko trošenje novaca koja su namijenjena djeci, dakle ovaj čl. 13 sad ovog novog zakona pa vas evo, stvarno dobronamjerno pitam, kako ste zamislili, tko će zapravo utvrđivati i dokazivati da netko nenamjenski troši i zlorabi novac koji je namijenjen za djecu? Znači evo, našla sam tu prije par godina su naši iz centra za socijalnu skrb predlagali da za svako konkretno romsko naselje gdje se primjetila zlouporaba bude formiran tim stručnjaka u koji bi bili uključeni stručni djelatni centar za socijalnu skrb, zdravstvena služba, patronažna sestra, policija, predstavnik škole, predstavnik lokalne samouprave romskog naselja, apelirali su na ministarstvo, ideja o vaučerima koje zastupa naš župan nije prošla iz raznih razloga, pa me evo, stvarno zanima, obzira da nam je zaista dobrobit djece u pitanju, kako ste, evo, vi zamislili da se sprječava zlouporaba i tko bi trebao ono, vidjeti, kontrolirati namjenu tog trošenja novca, a vezan uz ovaj čl. 13? Hvala. Hvala. Da, vrijeme. Izvolite odgovor. bivši centri za socijalnu skrb, sada Zavod za socijalni rad jer najveći dio tih obitelji koji su u, na rubu siromaštva ili su u potrebi su i u, na neki način pod centrima za socijalnu skrb. Dakle oni i skrbe o takvim obiteljima i trebali bi, evo, sad možete me ispraviti, ako sam nešto krivo rekla, na temelju i Obiteljskog zakona se skrbiti o njima, odnosno trebali bi ih pratiti. Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Pa evo, složila bih se da da, brojne lokalne samouprave isto i same dakle uvode određena davanja kako bi poboljšali situaciju, posebno ugroženih obitelji. Evo, ja mogu reći za Grad Zagreb, da smo upravo u, prepoznali jednoroditeljske obitelji kao u, obitelj u posebnom riziku i za njih osigurali dodatak na dječji doplatak koji dobivaju od države upravo zato jer kao što smo rekli ta djeca jesu u posebnom riziku od siromaštva. Međutim, evo kao što smo rekli ja bih htjela čuti vaš stav konkretan o tome da se troškovi stanovanja oduzimaju od ukupnog dohotka u izračunavanju cenzusa za dječji doplatak, jer je zaista velika razlika da li je vaš raspoloživi dohodak onaj koji dobivate kao plaću itd. ili je vaš raspoloživi dohodak umanjen za primjerice 600 eura troškova koje imate za ratu kredita stanovanja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Je bila gotova? Hvala. Izvolite odgovor. **Josić, Željka (HDZ)** Evo vi ste pitanje postavili već i u uvodnom dijelu i ja sam odgovorila da smo mi tražili različite modele kako bi se odmaknuli od proračunske osnovice, da u ovom trenutku nismo mogli sustav tako brzo prilagoditi na nešto novo. Ali u svakom slučaju evo ovo je doista konstruktivan prijedlog i treba ga razmotriti. **Radin, Furio Zahvaljujem. Možda nije sve u vašoj ingerenciji i nadležnosti, ali mislim da nekoliko zakona danas isprepliću zapravo minimalna socijalna prava, inkluzivne dodatke i doplatke za djecu. Čini mi se da je jedna skupina još uvijek zakinuta, a to su djeca sa invaliditetom koja su smještena u udomiteljske obitelji, pa evo molim vas da provjerite i da nađete u koji ćete zakon smjestiti ono što njima pripada na temelju njihovog invaliditeta i svih ostalih kategorija koje pokazuju. To su jedne rizične skupine o kojoj treba voditi računa. Željka (HDZ)** Pa evo kako sam vam odgovorila i prethodno. Vjerovatno i kolege, ne vjerovatno nego sigurno iz sustava socijalne skrbi vode i o tome brigu i vjerojatno ste i o tome raspravljali dok ste raspravljali o zakonu i inkluzivnom dodatku. A sigurna sam da će se iznaći najbolje rješenje. **Radin, Furio (Nezavisni)** Puno hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti.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

Poštovani predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici,

Hvala

Ovdje se radi

Hvala vam

U ime Kluba zastupnika HNS-a-liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika govorit će poštovani zastupnik Silvano Hrelja,

Evo, hvala vam.